Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 26. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Matej Tonin od 11.30 do 14. ure, mag. Janez Žakelj od 11.30 do 14. poslanec Damjan Zrim od 10.45 do 11.45. ure, mag. Meira Hot do 10.30. ure, poslanec Ferenc Horvat, poslanec Felice Žiža, poslanec Janez Cigler Kralj, poslanec Jernej Vrtovec od 13. ure dalje, poslanka Iva Dimic od 11. ure dalje, poslanec Jožef Horvat, poslanec Janez Magyar, poslanka Eva Irgl do 12. ure, poslanec Janez Janša,

poslanka mag. Urška Klakočar Župančič do 10.30. ure, poslanec Tine Novak, poslanka Mateja Čalušić do 11. ure. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 26. izredne seje Državnega zbora.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 Navzočih je 64 poslank in poslancev, za je glasovalo 64 in nihče proti.

Besedo dajem predstavnici predlagatelja Suzani Lep Šimenko za dopolnilno obrazložitev predloga, **2. Najlepša hvala, predsedujoča za dano besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, državni sekretar in vsi ostali prisotni! Lepo pozdravljeni! Nedavno smo bili s strani Statističnega urada seznanjeni, da se je gospodarska rast v tretjem četrtletju znižala, k čemur je pripomogla tudi manjša potrošnja gospodinjstev. V primerjavi z drugim četrtletjem je bil BDP manjši za 1,4 %, kar je bistveno slabše od evropskega povprečja. Med državami OECD smo se znašli čisto na repu. Prav tako je OECD znižal napoved gospodarske rasti Slovenije v letu 2023 iz 2,5 na zgolj 0,5 %. Gospodarstvo se ohlaja. Naši največji gospodarski partnerici, to je Nemčija, se v prihodnjem letu napoveduje recesija. Imamo inflacijo okoli 10 %, kar še najbolj občutijo državljani. Ukrepi vlade pa so večinoma usmerjeni v delovno neaktivne. Pravkar ste potrdili proračun za leto 2023, ki beleži rekordne odhodke, in sicer v višini 16,7 milijarde evrov. Glede na potratno zastavljen proračun za leto 2023 je seveda izjemno težko razumeti zakaj želite spremeniti spomladi sprejet Zakon o dohodnini. Zakon, ki bi v letu 2025 vsem zaposlenim prinesel eno neto plačo zraven, in to pod pretvezo, da vas skrbi za prilive v proračun, več kot očitno vas ne, glede na sprejet proračun za leto 2023 in 2024. Predlog zakona, ki ga je pripravila Vlada Roberta Goloba, znižuje splošno olajšavo prihodnje leto iz 5 tisoč 500 na 5 tisoč evrov ter splošno olajšavo določa pri tem znesku tudi v prihodnje, kar pomeni, da predlog zakona znižuje splošno olajšavo iz 7 500 na 5 tisoč evrov, kar se nam v Slovenski demokratski stranki glede na trenutne razmere in vsesplošno blaginjo zdi skrajno nesprejemljivo. In še tako splošna olajšava kot dohodninski razredi se ne bodo usklajevali z inflacijo oziroma koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, kar je ob več kot 10 % inflaciji seveda izredno težko razumeti. Hkrati se s spremembo splošne davčne olajšave spreminja trenutni sistem normirancev, ki se jim kljub manjšim popravkom še vedno postavlja v slabši položaj. Dodatno se s predlogom zakona nerazumno povečujejo tudi obremenitve za slovenske kmete, ki kmetujejo na območjih omejenih možnosti za kmetijsko dejavnost in so glavni razlog, da se slovensko podeželje ohranja za naše zanamce, pomembno pa prispevajo tudi k prehranski varnosti Republike Slovenije. Dodatno se viša dohodnina od dohodka iz oddajanja v najem iz trenutnih 15 na 25 %, kar bo strošek zagotovo preneslo na najemojemalce. sprejetjem zadnje dohodninske novele v času vlade, ki jo je vodil Janez Janša, se je neposredno naslovilo večletna opozorila različnih mednarodnih institucij, ki Slovenijo že desetletja opozarjajo, da so plače v Sloveniji prekomerno obdavčene. Študije OECD dokazujejo, da je visoka obremenitev dohodka iz dela problematična najmanj iz dveh vidikov. Prvi je pritisk na same stroške dela in s tem slabšanje mednarodne konkurenčnosti podjetij, kar neposredno vpliva na gospodarsko moč države. Drugi Drugi vidik pa je močno povišano tveganje za naraščanje sive ekonomije. OECD je za lansko davčno leto izračunala, da je tako imenovani davčni primež, to je delež, ki ga v povprečni bruto plači sestavljajo prispevki delodajalca, prispevki zaposlenega ter dohodnina, v Sloveniji leta 2021 znašal 43,6 %, kar nas uvršča na 6. mesto med državami OECD in je za kar 9 odstotnih točk višji od povprečja v državah OECD. Prav tako pa je višji od povprečja EU, zaradi česar je Slovenija davčno nekonkurenčna. Manj zanimiva je zato za tuje investitorje ter sočasno s tem zavira in onemogoča razvoj srednjega razreda naše družbe. Z davčno politiko država neposredno zasleduje svoje gospodarske cilje, od katerih je v končni fazi odvisno blagostanje in kvaliteta življenja vsakega slovenskega državljana. Davčna politika bi morala biti stabilna, predvidljiva ter zasledovati smer dolgoročnega razvoja slovenske družbe. Zakonske rešitve, ki jih je sprejela prejšnja vlada dejansko dvigujejo neto prihodke ljudi,

V času zaostrenih gospodarskih razmer, kjer se že kažejo znaki gospodarskega ohlajanja, in v obdobju, ko državljani dnevno občutijo hude učinke inflacije, ki življenjske stroške dviga v nebo, je aktualna vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba izbrala popolnoma napačno pot, kot jo je pred njo izbrala vlada, ki jo je vodil gospod Janez Janša. Ta je vsem državljankam in državljanom omogočila, da se jim je v letošnjem letu splošna olajšava že dvignila za 28,5 %, dodatno dodatno pa bi se jim do leta 2025 splošna olajšava dvignila na nivo izračunanih življenjskih stroškov, to je 7 tisoč 500 evrov. Kot dodatno varovalko v boju proti inflaciji in s tem proti padcu kupne moči je tretja Janševa vlada predvidela vsakoletno usklajevanje olajšav za rastjo cen življenjskih potrebščin, s čimer bi se ljudem ohranila kupna moč, vlada dr. Roberta Goloba pa je s tem predlogom zakona o dohodnini izbrala nasprotno pot, saj je očitno mnenja, da bo država z denarjem, ki bi sicer ostal vsem zaposlenim, samostojnim podjetnikom, ki pri izračunu davčne osnove upoštevajo normirane dohodke, ter kmetom, ki kmetujejo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ravnala bolje in gospodarjenje, česar pa predlagatelji tega predloga za posvetovalni referendum ne verjamemo. Iz mandatov preteklih levih vlad lahko vidimo, kako so negospodarno ravnali z davkoplačevalskim denarjem in ga usmerjali v projekte, ki za širšo slovensko družbo in sam razvoj Slovenije niso imeli prav nobene dodane vrednosti. Skupni finančni učinki predloga zakona glede na proračunske dokumente za leti 2023 in 2024 niso bistveni za državni proračun, saj namerava vlada dr. Roberta Goloba za leto 2023 ustvariti za kar 16,7 milijard evrov odhodkov in več kot 3,3 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja. Če ocenjeni izpad v višini 450 milijonov evrov zaradi neuveljavitve predlaganega zakona pustimo neposredno v denarnicah ljudi, ne bo prav nobene škode za državni proračun. Tako ali tako bodo ljudje ta denar potrošili in država bo preko drugih davčnih prilivov ta denar kljub vsemu prejela. Ker predlagan zakon ljudem ne daje, temveč jim jemlje in jim znižuje njihove neto plače, smo v Slovenski demokratski stranki vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma in Državnemu zboru. Tako predlagamo, da prvič, sprejme odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (EPA 302-9) drugič, razpiše posvetovalni referendum na območju celotne države tako, da se referendumsko vprašanje glasi: Ali ste za to, da Državni zbor sprejme Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (EPA 302-9), ki bo znižal prihodke vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, samostojnih podjetnikov in kmetov? V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zagovarjamo stališče, da naj skladno z demokratičnimi načeli o prihodnji davčni politiki, ki neposredno in posredno vpliva na ekonomsko svobodo državljanov, odloča slovensko ljudstvo samo. S predlaganim zakonom namreč Vlada Roberta Goloba niža plače in v slabši položaj postavlja vse državljanke in državljane Republike Slovenije, ni pa zanemarljivo niti dejstvo, da je predlagan zakon tudi ustavno sporen, kar je jasno izrazila tudi Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju. V Slovenski demokratski stranki se vseskozi zavzemamo za razbremenitev in znižanje obdavčitve plač, saj zagovarjamo stališče, da se delo mora izplačati. Še posebej je v trenutni situaciji ob vsesplošni draginji in padcu gospodarske aktivnosti nižanje plač zaradi znižanja splošne olajšave nesprejemljivo. Upam, da obstaja nekaj razuma vsaj med vami poslanci ter da boste predlog za razpis posvetovalnega referenduma podprli. Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Besedo dajem predsednici Andreji Kert za predstavitev poročila odbora. Izvolite. **ANDREJA

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Odbor je poleg predloga za razpis posvetovalnega referenduma prejel še mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 23. 11. in 24. 11. mnenje Vlade z dne 22. 11. 2022 in zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora z dne 21. 11. 2022. Predstavnica predlagateljev je v dopolnilni obrazložitvi povedala, da se predlog za razpis posvetovalnega referenduma nanaša na sprejetje Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, predstavila ključne razloge za nujnost posvetovalnega referenduma ter pozvala k njegovi podpori. V predstavitvi je bila kritična do nekaterih predlaganih rešitev iz predloga zakona glede sistema normiranih odhodkov, obdavčitve kmetov na območjih, omejenih možnosti, sprememb splošnih olajšav, opustitve usklajevanja olajšav z rastjo cen življenjskih potrebščin ter glede obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Državni sekretar Ministrstva za finance je predstavil pisno mnenje Vlade o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma, v katerem je Vlada odgovorila na navedbe predlagateljev, ter poudaril, da Vlada referenduma ne podpira. V predstavitvi se je uvodoma strinjal z navedbo predlagateljice glede nadpovprečne obremenitve plač ter ob tem opozoril na visok delež prispevkov za socialno varnost. V nadaljevanju podrobneje pojasnil nekatere rešitve iz predloga zakona glede poslovne uspešnosti, sistema normiranih odhodkov ter obdavčitve kmetov na območje omejenih možnosti. V razpravi so bila izražena različna stališča glede nekaterih rešitev iz predloga zakona ter glede predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Nekatere članice in člani odbora so predlogu zakona nasprotovali ter pri tem kot ključno izpostavili potrebo po davčni razbremenitvi dohodkov iz dela ter stabilni, jasni in predvidljivi davčni politiki države. Glede predloga za razpis posvetovalnega referenduma so bili mnenja, da morajo o tako pomembni temi odločati državljani sami. Na drugi strani so nekatere članice in člani odbora pozdravili rešitve predloga zakona ter nasprotovali predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Pri tem so bili mnenja, da je naloga in odgovornost Vlade učinkovito urediti davčno zakonodajo ter odpraviti neskladja. Državni sekretar je podal obširna dodatna pojasnila v odgovoru na kritike glede rešitev iz predloga zakona izražena v razpravi. Odbor za finance je na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o naslednjem predlogu mnenja: Odbor za finance meni, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (EPA 421-IX) primeren. Odbor navedenega mnenja ni sprejel. SUKIČ:** Najlepša hvala. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade. Državni sekretar Ministrstva za finance, gospod Tilen Božič, izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci in vsi ostali! Naj že uvodoma povem, da Vlada ne podpira predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Določene navedbe kot primeroma obremenitev plač, da je ta nadpovprečna, da imamo nadpovprečni davčni primež, tako imenovani, držijo, je pa tu treba seveda tudi pogledati, iz kakšnih razlogov. Naj povem, da smo v Sloveniji z vidika dohodnine znatno pod povprečjem z obremenitvijo v smislu dohodnine in nekoliko pod povprečjem tistega, kar velja na ravni OECD. Glavnina teh bremen se nanaša na socialne prispevke, to je pri samski osebi, za katere se ta primež tudi izračunava, je približno dve tretjini prispevkov, približno tretjina dohodnine. Pri drugih oblikah, se pravi, družin, kjer so tudi otroci in tako naprej, je pa obremenitev z dohodnino v deležu, v primežu še znatno, znatno nižja. Torej so težave, lahko rečemo temu, drugje. Posebej naj izpostavim, da so ukrepi davčne politike odvisni od konteksta splošne ekonomske politike, zagotovo tudi od dogovorjenih prioritet razvoja in tudi siceršnjih družbenih razmerij v družbi in državi. Upoštevati je treba razmere, v katerih smo, in razmere, ki še prihajajo. Tako so predlagane dohodninske spremembe le del širšega svežnja ciljno usmerjenih ukrepov na področju obvladovanja draginje v teh negotovih časih, se pravi, poleg regulacije cen **5. TRAK: (VP) 10.20** (nadaljevanje) pogonskih goriv, energentov za ogrevanje, znižanja DDV, s tem v zvezi tudi povečanja, se pravi mehanizma, ki je vezan na otroške dodatke za tri mesece, draginjski dodatek, dodatek za, potem, kar se tiče uskladitve pokojnin, tudi sheme za drobno gospodarstvo, ki naslavlja drage energente, tudi nekatere ad hoc ukrepe, ki se tičejo predvsem subvencij oziroma pomoči kmetom, čebelarjem in tako dalje. To so vse tisti usmerjeni ukrepi, ki skupaj s tem naslavljajo trenutne, pa v določenem pogledu tudi prihodnje razmere. V zvezi s konkretnimi rešitvami, ki so v zakonu, naj izpostavim seveda, kar se tiče poslovne uspešnosti, ocena Ministrstva za finance oziroma Vlade je, da veljavna ureditev omogoča preveliko možnost prelivanja oziroma prikazovanja dohodkov iz dela kot plačila za poslovno uspešnost. Ravno zaradi te možnosti sprotnega izplačevanja se ta lahko priliva v plače. Druga zadeva, ki je s tem relativno problematična z vidika davčnega sistema, je zagotovo ta, da tisti, ki je ekonomsko gmotno močnejši, ravno zaradi tiste rešitve, ki trenutno velja, se pravi manj obremenjen, kar je v nasprotju s pravilom plačevanja oziroma prispevanja po ekonomski moči. Kar se tiče sistema normirancev, tukaj še vedno ostajajo aktualni vsi pogledi, se pravi, pri pavšalistih gre primarno za storitvenike, tam poleg dohodnine so pomembni tudi drugi veliki, zagotovo ta, da več kot 90 % jih plačuje minimalne prispevke za socialno varnost in s tem nekako tudi tveganja, s katerimi se soočajo in jih imajo, se premalo zavarujejo, po drugi strani so pa tudi zaradi režima, ki je vzpostavljen, deležni številnih in obsežnih socialnih kar jih spet v smislu ekonomske moči postavlja v drugačen oziroma boljši položaj v primerjavi morda z nekom, ki prejema minimalno plačo. Če nadaljujemo tudi z OMD plačili, se pravi za težje pogoje dela, naj posebej izpostavim, da so ti v ekonomskih izračunih, ki se uporabljajo za ugotovitev katastrskega dohodka. Ti težji pogoji bili že v celoti pripoznani v tem, da je za takšno obdelavo oziroma za takšna območja, se pravi, so stroški višji. Vlada je v tem primeru predlagala, da se pa vendarle kot stimulativno gledano le polovica teh potem predstavlja kot dohodek in vključi v davčno osnovo. Posebej pa moram opozoriti, da v kolikor rešitev, ki je trenutno v proceduri in jo je predlagala Vlada in njen nesprejem pomeni, da od 1. 1. pretežni del vseh subvencij oziroma vse subvencije, ki se vežejo na, se pravi na evropsko kmetijsko politiko, zapadejo pod popolnoma obdavčljive. Se pravi, ne pogovarjamo se o tem, da bi morebitno zadržanje kmete razbremenilo, temveč ravno iz tega paradoksa, da kompletna evropska politika, kmetijska, vse subvencije zapadejo v celoti v obdavčitev, saj predhodni zakoni tega niso mogli predvideti ravno zaradi spremembe perspektive. Torej, če nekako zaključim, Vlada torej ne podpira pobude za razpis posvetovalnega referenduma, kot sem tudi že uvodoma izpostavil. Hvala.

Pred nami je odločanje o še enem predlogu za razpis referenduma, tokrat posvetovalnega, o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Namen predlagatelja je zgolj eden - nagajati Predlagatelj se zelo trudi, da vladni predlog novele Zakona o dohodnini, s katerim se odpravlja nekatere davčne ukrepe, ki jih je sprejela prejšnja vlada, ne sprejme. V primeru, da vladni predlog ne bi začel veljati s 1. 1. 2023, bi posledično obveljale škodljive davčne rešitve, ki so bile sprejete pod prejšnjo vlado in bi tista dohodninska pravila veljala do konca leta 2023, zato je predlog za razpis referenduma zgolj še ena spotika v vrsti. Zakon o dohodnini, ki je trenutno v veljavi, je bil napisan za tiste z višjimi prihodki, lastnike kapitala, na najemodajalce z več nepremičninami, ki jim je namenil obsežne davčne odpustke, za tiste z najnižjimi prihodki nič ali zelo malo, za tiste z najvišjimi veliko. Pod pretvezo višanja razpoložljivega prihodka za vse prebivalke in prebivalce zakon Vlada Janeza Janše v resnici povečuje neenakost med ljudmi in nima pozitivnih makroekonomskih učinkov. Prav na to smo v Levici opozarjali že v času sprejemanja te dohodninske reforme prejšnje Vlade.

Govorjenje o tem, da bodo z uveljavitvijo vladne novele na slabšem najranljivejši v naši družbi, pa ni samo laž, ampak podlo zlorabljanje njihovih stisk v politične namene za zaščito tistih z najvišjimi prihodki in kapitala. dohodninske spremembe so predlagane dohodninske spremembe tudi del svežnja ciljno usmerjenih in učinkovitih ukrepov na področju obvladovanja trenutne draginjske in energetske krize. V ta namen je trenutna koalicija že sprejela številne pomembne ukrepe, od povišanja plač, uskladitve pokojnin, draginjskega dodatka za vse družine z otroki in energetskega dodatka, s katerim smo zaščitili najranljivejše družbene skupine, do povišanja povračila stroškov za prehrano in prevoz na delo za zaposlene ter regulacije cen energentov. Poleg tega z delno ohranjenim povišanjem splošne dohodninske olajšave glede na trenutno ureditev vse zavezance do neke mere še vedno davčno razbremenjujemo in jim tako pomagamo pri takojšnjem reševanju akutnih socialnih stisk, a splošni dolgotrajni davčni odpustki bi brez ustreznih dodatnih ukrepov, ki bi povišali prilive v državno blagajno na račun najbogatejših, kot na primer obdavčitev premoženja, davek na nepremičnine, neizogibno vodili v ogromne javno finančne težave že v bližnji prihodnosti. S predlogom referenduma predlagatelji, kot rečeno, ne želijo v resnici preveriti volje ljudi, temveč zavlačevati uveljavitev sprememb, ki bi v končni fazi ljudem pomagale. S takšnim metanjem polen pod noge se koalicija sooča že od nastanka, od 30 vloženih zakonov prvi dan delovanja Državnega zbora do postopkovnega spotikanja in referenduma o treh zakonih, o katerih bomo odločali v nedeljo. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je poleg teh treh omenjenih in poleg predloga razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Družinskega zakonika že peti v vrsti s strani opozicije v zadnje pol leta. To ni preverjanje volje ljudi in to ni skrb za najranljivejše, to je zapravljanje časa in denarja davkoplačevalcev s strani tistih, ki se ne morejo sprijazniti z izgubo oblasti na zadnjih volitvah. Državljanke in državljani smo svojo voljo tudi glede prioritet na področju davkov jasno izrazili na državnozborskih volitvah 24. aprila. V koalicijski pogodbi smo se stranke aktualne vlade zavezale, da ne bomo skrbeli v prvi vrsti za najpremožnejše, torej tiste z največ premoženja ali največjim vplivom, ampak prav nasprotno, da bomo z učinkovito davčno reformo posebno pozornost namenjali najranljivejšim, najbolj preslišanim. To s svojim delovanjem v zadnjih mesecih tudi dokazujemo. Posvetovalnemu referendumu o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini v Levici nasprotujemo. Obenem seveda opozarjamo, da novela zakona zavez iz koalicijske pogodbe ne uresničuje v celoti. Zato po njeni potrditvi, ki je v tem trenutku nujna, pričakujemo takojšen začetek pogovorov o celoviti davčni reformi. Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Svoboda in kolegica Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. Dohodninska novela spreminja novelo prejšnje Vlade in dovolite, da naštejemo nekaj dejstev o dohodninski ureditvi Janševe vlade. Prejšnja vlada je ob sprejemu zakona zapisala tako: zgolj zvišanje sedanje veljavne splošne olajšave na 4500 bo v letu 2022 pomenilo 184 milijonov evrov manj javno finančnih prihodkov, dvig olajšave na 5500 evrov v letu 2023 dodatnih 191 milijonov evrov, v letu 2024 zvišanje olajšave na 6500 dodatnih 178 milijonov manj, v 2025 ob zvišanju splošne olajšave na 7500 dodatnih 173 milijonov evrov manj. Fiskalni svet je v analizi javno finančnih učinkov predlaganih sprememb davčne zakonodaje ocenil, da bi **7. TRAK (VI) 10.30** (nadaljevanje) zgolj v letu 2025 zaradi postopnega dviga splošne olajšave bil proračun prikrajšan za 726 milijonov evrov. Dejstvo je, da je na to, da so načrtovani popravki davčne zakonodaje tvegani, prejšnjo vlado nedvoumno opozoril tudi Bruselj. Davčna reforma lahko obremeni vzdržno in vključujoče okrevanje, so zapisali v oceni proračunskih načrtov Slovenije za leto 2022. Združenje mestnih občin Slovenije je ob predlogu njihovega zakona ocenjevalo, da bo s sprejemom zakona v letu 2022 133 milijonov manj za financiranje občin oziroma ekvivalent zmanjšanju povprečnine za 66 evrov. Znižanje sredstev iz naslova dohodnine naj naj bi po njihovih besedah ogrozilo ne le investicije, temveč tudi izvajanje javnih storitev na lokalni ravni. Nadalje je dejstvo, da je Davorin Kračun v časniku Demokracija dejal takole: »Mogoče je poučen pogled na nedavno dogajanje v Veliki Britaniji in na finančnih trgih ob podobnih predlaganih davčnih reformah, ki so predvidevale zadolževanje za financiranje davčnih reform, ki bi nižale javnofinančne prihodke.« Dovolite, da citiramo še dva različna naslova s strani Nova24, 5. oktober, »Za vzor Golobovi vladi, britanska premierka bo rast spodbujala z nižjimi davki.« 20. oktober: »Britanska premierka se po 45 dneh umika s položaja premierke.« Hkrati je nenavadno, da po 30 letih obstoja stranke, ki kreira slovensko politiko, slišimo argumente v smislu: državljani vedo bolje kaj s svojim denarjem. Enako bi dejali s sprejemom premnogih zakonov prejšnje vlade, ki nimajo kritja v državnem proračunu, temu bi pa hkrati še jemali prihodke. Predlog za posvetovalni referendum pa je seveda še en manever sedanje opozicijske stranke, ki ga bomo preskočili. V gibanju Svoboda se zavedamo, da bi šlo z referendumom na prenašanje odgovornosti na državljane, ki bi ga le tega morali plačati v višini 5 milijonov evrov. Predloga posvetovalnega referenduma v gibanju Svoboda ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in kolega Rado Gladek. Izvolite. Spoštovana predsednica, državni sekretar, kolegice in kolegi! V skladu s 26. in 30. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi lahko Državni zbor razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Predlagano referendumsko vprašanje se nanaša na sprejetje novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki sledi že v predvolilni kampanji s strani dr. Roberta Goloba napovedanemu cilju. Ta cilj, zapisan tudi v koalicijski pogodbi, je ukinitev sprememb, ki jih je Državni zbor dni 11. marca uzakonil na predlog vlade, ki jo je vodil Janez Janša. Sprejetje zadnje dohodninske reforme v času prejšnje vlade je bil odziv na opozorila različnih mednarodnih inštitucij, ki Slovenijo že desetletja opozarjajo, da so plače v Sloveniji obdavčene prekomerno. Za davčno politiko je nujno, da je predvidljiva in zasleduje smer dolgoročnega razvoja slovenske družbe, predstavlja namreč osnovo za razvoj vseh ostalih državnih politik. Kljub napovedim opozicije v prejšnji sestavi Državnega zbora, da bo imelo sprejetje novele Zakona o dohodnini katastrofalne posledice in bo pomenilo razkroj slovenske javne, socialne in solidarne države, se napovedi niso uresničile. Opravljene projekcije pristojnih institucij predvidevajo, da bo kljub zakonskim rešitvam, sprejetim v času prejšnje vlade, ki sledijo socialnim, gospodarskim, podnebnim in finančnim ciljem države ter so v veliki meri razbremenile družinske proračune in spodbudile zeleni prehod slovenske družbe, letos pobrane za več kot 50 milijonov evrov več dohodnine. Zaostrene gospodarske razmere in nepredvidljiva prihodnost že kažejo znake gospodarskega ohlajanja. Zaradi vse višjih cen osnovnih dobrin državljani dnevno občutijo hude učinke inflacije. Po našem mnenju je aktualna vlada glede davčne politike žal izbrala napačno pot. Zategovanje davčnega primeža v danih razmerah po našem mnenju ni prava pot, zato odločno nasprotujemo predlaganim spremembam. Pot davčnega razbremenjevanja prebivalcev in podjetnikov je po našem mnenju v danih razmerah pravi signal.

s čimer bi se ljudem ohranila kupna moč. Aktualna vlada s tem predlogom zakona zateguje tudi davčni primež podjetnikom, ki pri izračunu davčne osnove upoštevajo normirane dohodke, ter kmetom, ki kmetujejo na območjih omejenih možnosti za kmetijsko dejavnost. S tem, ko bo obstoječa koalicija vsem zaposlenim, državljanom in državljankam Republike Slovenije, normiranim samostojnim podjetnikom in kmetom vzela že uzakonjene pravice, bodo ti po opravljenih ocenah finančnega ministrstva v letu 2023 prikrajšani za 100 milijonov evrov, dodatno pa bodo državljanke in državljani v letih 2024 in 2025 prikrajšani za 350 milijonov evrov svojega zasluženega denarja. Gospodarstvo je z velikim odobravanjem pozdravilo novelo zakona o dohodnini prejšnje vlade, ki zaposlenim omogoča višje neto plače, saj smo v Sloveniji na področju dohodkov izjemno visoko obdavčeni, na kar opozarja tudi OECD. Slovenski delavec v primerjavi s tistim v Avstriji pri enaki bruto plači tako dobi veliko nižjo neto plačo, zato je logično, da je prejšnja vlada izvedla takšno dohodninsko mini reformo, ker na ta način preprečuje odhod mladih strokovnjakov v tujino, pravi ekonomist Matej Lahovnik. Pri predlogu novele zakona o dohodnini pa gre za čisto navaden populizem, ki je pot v enakost v revščini za vse, zato, ker se bodo preprosto najboljši kadri še bolj izseljevali iz Slovenije, ker nihče ne bo pristajal na to, da mu tako kot sedaj država pobere več kot polovico njegove bruto plače, še pravi ekonomist Lahovnik. Z dvigom davka na oddajanje nepremičnin aktualna vlada ponovno daje večjo možnost sivemu trgu oddajanja nepremičnin, zaradi česar se ob vse hitreje naraščajočih stroških oddajanje nepremičnin v najem postaja vse manj smiselno, posledično pa bo na trgu še manj ustreznih stanovanjskih enot. Skupni finančni učinki predloga zakona glede na proračunske dokumente za leti 2023 in 2024 niso bistveni za državni proračun, saj bi glede na ocenjene prihodka za leto 2024 njihov skupni morebitni izpad ob nesprejetju tega predloga zakona pomenil 3,2-odstotno znižanje celotnih prihodkov državnega proračuna ob visokih ocenah proračunskega primanjkljaja v prihodnjih letih in zavedanju. Da bi ob nesprejetju vladnega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini skupaj do leta 2025 450 milijonov evrov več denarja ostalo neposredno v denarnicah ljudi, menimo, da bi Vlada dr. Roberta Goloba morala prihranke v državnem proračunu najti drugje in ne v denarnicah državljank in državljanov Republike Slovenije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zagovarjamo stališče, da naj bi skladno s temeljnimi demokratičnimi načeli o prihodnji davčni politiki, ki tako neposredno kot tudi posredno vpliva na ekonomsko svobodo vsakega državljana in državljanke Republike Slovenije, odloča slovensko ljudstvo sámo. S tem namenom Državnemu zboru Republike Slovenije predlagamo, da v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini razpiše posvetovalni referendum, na katerem se bo slovensko ljudstvo odločilo, v kakšno smer razvoja Republike Slovenije si želi in pričakuje. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati in kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. hvala. Spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj v Novi Sloveniji bomo ponovno ponovili stališča, da se z dodatnimi davčnimi obremenitvami, višjimi davčnimi obremenitvami absolutno ne strinjamo tega smo pri tem zakonu v samem začetku, se pravi takoj, ko je bil predlagan, mu tudi nasprotovali, poudarjali, da pač višji davki v tem času zlasti energetske krize, inflacije na drugi strani niso tista prava rešitev za slovensko gospodarstvo in za razbremenitev ljudi. Obenem pa moramo povedati, da smo tekom samega procesa, tudi pri, tudi v postopku sprejemanja tega samega zakona, ki ga je Vlada predlagala, naredili eno pomembno stvar, in sicer skupaj sprejeli že na Odboru za finance posamezna dopolnila, zlasti kar se tiče normirancev, s predlogi Nove Slovenije smo jih obranili. Tudi popoldanske espeje, ki vodijo svoje računovodsko kot normirane stroške smo ubranili in to z zadovoljstvom povemo tudi danes. Na drugi strani smo se tudi približali izhodišču sploh višje splošne družinske olajšave za vzdrževane družinske člane v višini 7,5 % in to in to se resnično zahvaljujemo za konstruktivnost na samem Odboru za finance, da smo lahko to sprejeli. V samem konceptu zakonodaje še vedno sta

»Omenjena prizadevanja je treba izvajati skupaj s strukturnimi reformami za povečanje potencialne rasti in razrešitev pomanjkanja delovne sile, te vključujejo rasti: prijazno davčno reformo z nižjo obdavčitvijo dela. Torej, to je sporočilo OECD. Zdaj, katerega dela? Torej, govorimo o plačah. Naše plače so, to je dejstvo, po vseh statističnih podatkih preveč obremenjene. In tu ne govorimo samo o visokih plačah, nadpovprečno visokih plačah, govorimo o povprečni plači, to je tisoč 275 evrov, ki je povprečna plača, za katero OECD, ne mi, OECD pravi, da je preveč obremenjena. Torej, kdaj, če ne zdaj, se bomo o tem pogovorili. In v Novi Sloveniji menimo, da je v Sloveniji že zdavnaj napočil čas, da se vsi skupaj resno pogovorimo o naslavljanju konceptov naše davčne politike. tega, ker ne moremo tekmovati vsi enaki v revščini, vsi enaki z enim približkom, zaradi tega, ker je to potem slabše oziroma gre na račun tudi tistih, ki so najbolj produktivni. Torej, koncept moramo brati: ko se bo najbolj produktivne nagrajevalo skozi nižje davke in na ta način branilo te ljudi, da ostanejo tukaj, v Republiki Sloveniji, tukaj živijo, tukaj delajo in tukaj so. Torej še enkrat, v tem samem konceptu sprejemanja te zakonodaje smo dosegli veliko z dopolnili na Odboru za finance in smo s tem zadovoljni. Še vedno pa se v samem postopku ne strinjamo z določenimi postavkami, in to je dodatna obremenitev plač, pa tudi višja obdavčitev najemnin. Torej, mi temu predlogu za referendum ne bomo nasprotovali. Čas je, da se o tem pogovorimo, kakšno davčno politiko v Sloveniji si želimo. Poslanska skupina se bo v tem delu vzdržala pri tem glasovanju. Najlepša hvala. In še zadnja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak, izvolite. Hvala, predsedujoča. Predstavniki ministrstva, kolegice, kolegi! Znova smo priče zavlačevalnim manevrom poslank in poslancev SDS, ki skušajo z referendumsko zahtevo ustaviti že sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini ali pa jih vsaj upočasniti. Ker naša ustavna ureditev ne dopušča zakonodajnega referenduma na temo davčnih obveznosti, se poslužujejo zahteve za posvetovalni referendum, da bi tako ohranili v veljavi zakon, ki so ga sami sprejeli v prejšnjem sklicu Državnega zbora. Po določilih veljavnega zakona bi se namreč z nadaljnjim povišanjem splošne in drugih olajšav v prihodnjih letih res doseglo učinke višjih neto prihodkov zavezancev, vendar, kot smo že večkrat ponovili, bi to imelo tudi pomemben vpliv na prihodke državnega proračuna, od katerega vsi, na čelu s predlagatelji, pričakujejo povišano sposobnost ukrepanja, da bi v teh nepredvidljivih časih lahko pomagali ljudem in gospodarstvu. Svoje predloge skušajo predlagatelji podkrepiti z neresničnimi, neutemeljenimi navedbami. Kronski primer je predstavitev pravilnosti odločitve pretekle Vlade kot neizpodbitnega dejstva, odločitev za njihovo razveljavitev pa se brez argumentov označuje za nerazumno. Sedanji Vladi očitajo nerazumno trošenje in 3-milijardni načrtovani primanjkljaj v proračunu, a še predvčerajšnjim je Državni zbor sprejel zaključni račun proračuna za leto 2021, ki je dosegel skoraj enak primanjkljaj, pri čemer ta ni bil načrtovan. Prav tako so odhodki presegli načrtovane za tri četrt milijarde evrov. Kdor za seboj pušča takšno zapuščino, pač ni v položaju, da bi drugim očital nevestno delo z javnimi sredstvi. Strinjamo se, da je dolgoročno davčno razbremenjevanje dohodkov iz dela smiselna pot, vendar opozarjamo, da je to, kot nas že več kot desetletje opozarjajo tudi razne mednarodne organizacije, med njimi tudi OECD, povezano z uvedbo in povišanjem obdavčitev premoženja in dobičkov, ki se jih naš davčni sistem dotika le malo. Če bi predlagatelji ob svojih davčnih načrtih kadarkoli ponudili tovrstne alternative vire državnemu proračunu, bi njihove predloge še bilo mogoče jemati resno,

Ta račun se pač ne izide in se ne more iziti. Glede na povedano ne preseneča, da je tudi predlagano vprašanje zavajajoče, sugerira namreč, da bi sprejem novega zakona znižal prihodke vsem zavezancem.

dolgoročnimi obveznostmi in od katerega stalno terja ne le davčne olajšave, temveč tudi subvencije, bone, investicije in uskladitve izplačil za inflacijo. Če želimo, da država ukrepa, mora imeti za to na voljo sredstva. O čem takem v referendumskem vprašanju ni ne duha ne sluha. Zato bi bilo bolje in bolj v skladu z dejstvi, če bi referendumsko vprašanje preoblikovali tako, da bi volivke in volivce vprašali, ali naj obdržimo darila, ki si jih ne moremo privoščiti, in nadaljujemo z nadaljnjo erozijo davčnih virov, ne da bi pri tem ponudili alternativo v obliki drugih davčnih prilivov. Vendar je že sedaj jasno, da predlagatelji česa takega ne bodo storili. Davkov in z njim izbranih javnih sredstev namreč ne vidijo kot način za zadovoljevanje skupnih potreb, temveč kot plen, ki ga je treba razdeliti. Z razpisom referenduma, ki ne bi imel pravnih učinkov, pa bi se le povzročalo dodatne opredelitve, preprečevalo uveljavitev že sprejetih zakonov in onemogočilo, da bi v nadaljevanju mandata nadgradili davčni sistem, v katerem bodo bremena pravičneje razpredeljena. Poslanski skupini Socialnih demokratov zato ne podpiramo razpisa predlaganega posvetovalnega referenduma. Hvala. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Predlagateljica, izvolite, besedo imate, kolegica Lep Šimenko. **SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS):** Najlepša hvala za dano besedo. Glede na to, da so bila predstavljena vsa stališča poslanskih skupin, se mi zdi prav, da se odzovem na nekatere navedbe, ki so bile tukaj izrečene. S strani stranke Levica smo slišali, da gre za nagajanje, da s tem, ko smo vložili to zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma nagajamo, pa bi jih samo spomnila, sami so v zgolj enem letu vložili kar 9 zahtev za razpis posvetovalnega referenduma. Jaz verjamem, da kolega Jakopovič tega morda ne ve, ker takrat ni bil poslanec, ostali poslanci iz Levice pa to zelo dobro vedo. In tudi na

ki so potem tik pred zdajci, ko se je ta rok iztekel, tudi umaknili. Tako, da več o nekem nagajanju bodo s strani Levice pa res zelo težko govorili. Rečeno je bilo, da je zakon, ki je trenutno veljaven, napisan le za bogate. Težko, to je popolnoma zgrešeno, namreč sam Zakon o dohodnini, sama dohodnina je proporcionalni davek in če proporcionalni davek pomeni, da tisti z višjo plačo bistveno več plačujejo plačujejo same dohodnine in temu kažejo tudi podatki, namreč 6,5 % zavezancev, to je tistih, ki vplačujejo dohodnino, vplača v celotnem znesku dohodnine, ki jo letno dobimo, kar 45 % dohodnine ali poenostavljeno povedano, okoli 10 % zavezancev plača 50 % dohodnine. Tako, da tisti, ki imajo več, že zdaj vplačujejo bistveno več in je ta teza, da je bil ta zakon pisan za tiste bogate, popolnoma napačna. Zakon, ki trenutno velja, bi v letu 2025 čisto vsakemu, tistemu z minimalno plačo in tistemu z višjo plačo dodal letno eno neto plačo zraven. Tisto, kar želimo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in zakaj smo vložili to zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma je, mi enostavno želimo ljudi obvarovati od

A ko smo dva dni nazaj potrjevali proračuna za leto 2023 in 2024 z rekordnimi odhodki, v letu 2023 kar za 16,7 milijard evrov, jih seveda le-to ni skrbelo. In ja, glede na to, da ta zakon, ki ga želite uveljaviti, ljudem jemlje, se nam absolutno zdi prav, da o tem odločajo ljudje na referendumu. S strani SD je bilo rečeno, da je vprašanje zavajajoče. Vprašanje niti najmanj ni zavajajoče, popolnoma jasno definirano. Bilo je tudi rečeno, da da so bila dana darila, ki si jih ne moremo privoščiti. To, da smo ljudem z dvigom splošne olajšave omogočili višje neto plače, oprostite, to niso darila. Vseskozi že poslušamo kako so plače bistveno preveč obdavčene. Ja vemo, kritični so prispevki v sami plači, ampak enostavno tudi če mi dvignemo splošno olajšavo in se s tem približamo, vsaj nekoliko približamo ostalim sosednjim državam, naredimo ogromno. Ljudem neto dohodek nekoliko povečamo in ljudje so sami tisti, ki najbolje vedo za kaj bodo ta sredstva uporabili. uporabili. Tisto, kar je seveda izjemno zaskrbljujoče in k čemur teži ta koalicija pa je sam način in sam nujni postopek zakona, ki ste ga vložili. Poglejte, od 48 zakonov, ki so bili vloženi s strani Vlade, jih je bilo kar 30 po nujnem postopku, 13 po skrajšanem postopku in zgolj 5 po rednem postopku. Poglejte si malo v zgodovino v vseh mandate nazaj, resnično si poglejte in koliko, kakšen je odstotek zakonov, ki so bili vloženi po nujnem postopku. Tako rekoč jih je resnično minimalni odstotek. Vi pa tukaj vpeljujete neko popolnoma novo, zgrešeno in, bom rekla, tudi tako zelo, zelo nevarno Hvala lepa zaenkrat. Predsednica, hvala za besedo. Najprej že uvodoma v stališčih je bilo v dveh primerih ponovno omenjenih tistih 50 milijonov evrov, pa moram ponovno poudariti. Se pravi, tista rešitev, ki jo je uvedla prejšnja Vlada, ni začela veljati takoj na začetku leta, nekaj mesecev kasneje. Po naših izračunih dejansko tistih 50 milijonov evrov, ki se zdaj omenjajo, je približno ocena tistega, kar bo treba v prihodnjem letu seveda vrniti. Se pravi, zavezancem ravno zaradi tega, ker je davčna rešitev začela, se pravi dodatne pravice, če se tako izrazim, začele veljati znotraj tistega leta. Dodatno velja zagotovo opozoriti tudi na to, da je letošnje leto, vsaj v smislu trga dela, trg dela pregret. Se pravi, imamo tako imenovano polno zaposlenost. O tem tudi marsikateri ekonomist je imel že kaj povedati. In ta načeloma ni vzdržna in Vlada seveda gleda na trenutni čas, na razmere, ki so, pa seveda tudi naprej kam bomo prišli in kako je treba te zadeve oziroma ta tveganja tudi obvladovati. Zdaj, dodatne zadeve, ki so bile, tudi prej je bila uporabljena ena beseda in morda samo je, bi jo korigiral, se pravi proporcionalni, se pravi, dohodnina je progresivna v tem smislu, samo toliko, da ne bo kakšne zmede z besedami in iz tega seveda izhaja, da tisti, ki je po ekonomski moči močnejši, seveda plača oziroma prispeva več. Tudi moram nekako opozoriti na to, da takrat, ko se povečuje recimo olajšave splošno, pa tudi druge olajšave, je seveda največji učinek v davčnem prihranku pri tistih, ki imajo najvišje dohodke. To pa zaradi tega, ker na to vpliva mejna stopnja. Se pravi, nekdo, ki dobi dodatno olajšavo v višini tisoč evrov, pa je v prvem dohodninskem razredu, se pravi 16 %, to to za njega pomeni na letni ravni recimo 160 evrov, za nekoga, ki je pa v najvišjem razredu, pa to seveda pomeni 500 evrov na letni ravni v smislu prihranka, če se tako izrazim, pri dohodnini. In iz tega nekako veje ta logika progresije, ki je noter. Se pravi, zakaj potem tudi, ko se spreminjajo te olajšave, primarno tisti z najvišjimi dohodki to najbolj občutijo, kot sami pogosto rečete, v svoji denarnici.

kar pomeni, da neto razpoložljivi dohodek bo večji. Je pa seveda, potem Vlada se je odločila, da se bo pa odpovedala nekoliko manj tem javnofinančnih prihodkov, prihodkom, kot bi se sicer, če bi šlo po spontanem scenariju, to pa zaradi tega, ker ima številne druge komplementarne ukrepe. Če nekako ponazorim, če nekdo na mesečni ravni ima potem nek prihranek, če tako rečemo, 10, 15 evrov z vidika dohodnine, je to, da bi rekli, da potem lahko s tem prosto razpolaga, je treba pogledati tudi drugo stran, se pravi, Vlada je z drugimi ukrepi povzročila, kaj, da teh 10, 15 evrov ne bo potem nekdo soočen s tem, da bo mogel pa na mesečni ravni plačati 200 evrov več stroškov, ker mu tistih deset, 15 evrov preprosto nič kaj dosti ne pomeni, zaradi tega, ker si tega pač preprosto ne more privoščiti oziroma je v bistveno težjem položaju. Iz tega razloga je Vlada šla pogledat po strukturi potrošnje, se pravi te različne košarice, ki so po različnih dohodkovnih razredih, pogledala, iz česa, kaj najbolj poganja te stroške, lahko rečemo, družin, posameznikov in tako naprej, tako ranljivih, v tem primeru delovno aktivnih. Smo rekli, v redu, bomo dali povečano splošno olajšavo, nekoliko pojačamo tudi pri mladih, ki so delovno aktivni,

posegla po regulaciji, da te ne grejo previsoko in ne osiromašijo toliko družinskih proračunov, posegla po tem, da je znižala DDV na tiste energente, ki se uporabljajo za ogrevanje, posegla je tudi po nekaterih drugih ukrepih, ki povečujejo neto razpoložljivi dohodek družin, predvsem ko govorimo tisti, ki imajo otroke, se pravi, da se za tri mesece poveča oziroma podvoji, lahko rečemo, otroški dodatek, potem da se doda draginjski dodatek in se pravi številni drugi ukrepi, ne. Potem po drugi strani, ko govorimo tudi o kmetih, treba vendarle povedati, ki je bilo rečeno zdaj, da to vprašanje ni zavajajoče. Jaz ga ne bi tako morda grdo označil, ne bi pa rekel, da morda nekoliko neprimerno v primeru do nekaterih, ki so v tej strukturi. Zakaj? Če pogledam kmete, to sem že poudaril, ne, se pravi, kompletna evropska perspektiva ravno zaradi tega, ker je nova, ni zajeta v obstoječi zakonodaji, je pa zajeta v zakonu, ki ga imate danes v hiši, in bo omogočila, da s 1. 1. ne zapadejo vse te subvencije v polno polno obdavčitev, kar je pa bistveno, bistveno več po obsegu kot tisti del, ki ga nekako izpostavljate kot v zvezi z obdavčitvijo polovice tistih dohodkovnih subvencij, ki se nanašajo na omejene pogoje dela oziroma težje pogoje dela. Pri čemer pa je treba spet povedati to, kar sem že večkrat, seveda, da povečani stroški teh težjih pogojev dela v ekonomskih izračunih so bili že v celoti pripoznani in se upoštevajo, pravi pri izračunu katastrskega dohodka. Se pravi, gre tukaj za več vsebin, ki jih je treba pogledati morda nekoliko širše, celokupno, kdo tukaj pridobi in v končni fazi Vlada zagovarja ciljane ukrepe, ki se jih da potem v končni fazi tudi meriti, preverjati, ugotavljati, ali smo dosegli tisto kar smo glede na sredstva, ki smo jih potrošili. Ker tukaj vendarle gre za javna sredstva in je treba jih posebej seveda tudi v tem obziru paziti, pa naj bo to za uvod dogovoriti. Hvala. Hvala lepa. Prvi prijavljeni razpravljavec danes je kolega Lenart Žavbi in za njim kolega Jožef Lenart. danes motiv te seje. Motiv je, da poslanke in poslanci, ki smo v tem parlamentu, prvič, poznavamo vse globine poslovniških zmožnosti, ki jih ima opozicija pri tem, da blokira delo vlade. In natanko za to gre. Mislim, da je to, prej ste našteli, da so v prejšnjem sklicu v mandatu kolegi, ki so takrat sedeli v opoziciji, sklicali devet posvetovalnih referendumov oziroma jih poskušali sklicati, mislim, da je ta po mojem štetju že peti, ki ga imamo, pa smo tukaj šele pol leta, tako da smo po tem tempu očitno v tem, smo v tem tempu očitno pred prejšnjo opozicijo. Druga stvar, o kateri bi razpravljal, je nujni postopek. Zdaj ena zanimivost. dohodninska reforma Janševe vlade, je bila najprej v parlament vložena po nujnem postopku in je bila na 104. seji

že na prvi oviri, ki jo nujni postopek dobi v zakonodajnem postopku; torej, ta očitek je popolnoma neutemeljen in deplasiran. Še vedno pa mislim, da je bolje vladati oziroma voditi delo koalicije z nujnimi postopki, ki so zakonska podlaga, kot pa da se vlada z odloki ali z uredbami, kot smo bili priče v času prejšnje Vlade. Danes

poskušam dati v to razpravo. Kar se tiče našega dohodninskega zakona, za razliko od tega, ki je sedaj v veljavi, je bil ta na ESS obravnavan in sprejet; to je bistvena razlika. Torej smo v postopku sprejemanja in vložitve tega zakona vodili nek dialog med zainteresirano civilno družbo in referenčnimi organizacijami, ki ga v času prejšnje Vlade ni bilo in se

zasledujejo, in po vseh teh je za naslednje leto gospodarska rast pozitivna. IMF, konkretno - glede na to, da ste omenili

napovedi, ki sem jih prebral v zadnjih dveh tednih. Naslednja stvar, očitki o inflaciji. Zopet ponavljam stvari, ki smo jih že večkrat povedali, imamo eno najnižjih inflacij v Evropski uniji ter nižjo tudi od evrskega območja. To je absolutno dosežek te Vlade, kajti ko smo 1. junija postavili Vlado, je bila inflacija takrat višja, in vzporedno, ko smo jo mi nižali, so se v ostalih evropskih državah inflacije višale. Evropsko povprečje je v zadnjih štirih mesecih raslo, pa je padala in smo eden od unikumov, kar se tega tiče. Potratnost proračuna je bil naslednji očitek, ki sicer z današnjo temo nima veliko skupnega, ampak ena od stvari, ki jo je pri potratnosti proračuna zopet treba omeniti, je, da so vse zakonske podlage, ki so jih vsi državni zbori ter vse vlade do zdaj sprejele, so pripeljale državo do tega, da so naši fiksni odhodki večji od prihodkov. To pomeni, če je vse, kar naredi ta Vlada, samo to, da v predlog proračuna postavi vse zakonsko določene obveznosti, ki jih je ta ali pa prejšnji Državni zbor sprejel ali pa še predprejšnji, že presežemo vse načrtovane prihodke. Torej očitki o tem, da smo mi odgovorni za primanjkljaj, so, milo rečeno, deplasirani ali pa vsaj nekorektni. Nadalje, kar se tiče splošnih ekonomskih teorij, o katerih smo danes govorili. Mislim, da so teorijo, kjer se nižanje davkov potem prelije v višje davke, višje prihodke v državne proračune, načeloma vsi relevantni ekonomisti v zadnjih petnajstih, ovrgli. To je bila neka, recimo temu, aktualna ekonomska teorija ob koncu 80., 90. let, morda še v začetku leta 2000, vsaj tja do bližnje finančne krize, potem pa se je ta paradigma nekoliko spremenila. Kar se same dohodnine tiče, koncepta dohodnine, o tem smo v zadnjih tednih v tem Državnem zboru že nekaj govorili. Absolutno gre za osrednji progresivni davek, ki so ga države, ki so danes najbolj razvite, vpeljale približno nekje po drugi svetovni vojni, nekatere že prej. Kar pa je zanimivo, je, da ima ta progresivnost za moje pojme v svojem bistvu dva pomena. Prvi je ta povsem vsebinski, da pač progresivno tisti, ki imajo več, oziroma tisti, ki zaslužijo več, plačajo več, in tisti, ki zaslužijo manj, plačajo manj. Drugi

pogledamo, sem si na to razpravo pogledal, katere države v svetu pa dohodnine nimajo, ne poznajo koncepta dohodnine oziroma podobnih davkov. Sem našel štiri, to je Zahodno Saharo, ki niti ni pač samostojna država, Oman, Vatikan in Združene arabske emirate. Torej jaz ne bi želel, da da drsimo nekako v to skupino držav članic, ki so bodisi anulirale bodisi nikoli uvedle dohodnine. Druga stvar, prej je bilo rečeno, mislim, da malo pred mojim govorom, da s tem, kar delamo z našo dohodninsko novelo, da drsimo v, da oziroma ta dohodninska novela, ki sedaj velja, da nas bolj primerja z nekaterimi sosednjimi državami. Drži, struktura naših davkov je z dohodninsko novelo, ki ste jo sprejeli v času prejšnjega mandata, nas še bolj približala davčnim strukturam Bolgarije, Romunije in Madžarske, ta del absolutno drži. Na drugi strani jaz mislim, da bi se morali z našim davčnim sistemom bolj stremeti k temu, da postanemo bolj podobni kakim skandinavskim državam ali kakim drugim bolj razvitim zahodnim državam, mislim, da je to nek model, ki je v tej državi relativno, kako bi rekel, univerzalno zastopan, tudi kar se tiče volivcev. Ne pozabite, da smo mi koncept dohodninske novele, ki ga, na katerega danes proračun obravnavamo, med volilno kampanjo popolnoma jasno komunicirali. In če bi bila volja ljudstva tako močno na strani proti naši dohodninski noveli, verjetno ne bi, ne bi stranke koalicije dobile takega števila sedežev v Državnem zboru, ampak to spet mogoče prejudiciram. Druga stvar, še ena stvar, o kateri sem hotel govoriti, pa je državni sekretar me nekoliko prehitel. Torej 50 milijonov več v proračunu drži zaenkrat. Ampak v zaključnem računu proračuna za 2022, ki ga bomo obravnavali naslednje leto, teh 50 milijonov več ne bo, kajti država jih bo mogla ker je bila ta dohodninska novela sprejeta, po prvem četrtletju bo mogla, bo moglo teh 50 milijonov biti enostavno vrnjenih. Druga stvar, in ta, to vseskozi ponavljate, torej, da nobene luknje ne bo v proračunu. Zdaj, 75 % učinkov vaše davčne oziroma dohodninske novele, ki trenutno velja, ne pride v veljavo po prvem letu, ampak pride kasneje, torej bi se ta luknja kvečjemu začela delati v prihodnjem letu oziroma v letu 2024. Je pa to, moram reči, čisto iz, tudi s političnega vidika pa nek dober do neko relativno zanimivo orodje, ki ga, ki ga uporabljate. Plače se v prihodnjem letu glede po tej dohodninski noveli, ki jo imamo mi vloženo v proceduro, absolutno ne bodo nižale, razen za tiste, ki zaslužijo več kot 10 tisoč evrov bruto plače, torej neto dohodki za vse, ki zaslužijo manj kot 10 10 tisoč evrov bruto plače glede na to leto bodo višji, nadalje za ostala leta bodo pa imeli vsi do povprečne plače višje neto dohodke po tej reformi, ki jo imamo v obravnavi. Strinjam se s tem, kar je povedal državni sekretar, pa mislim, da tudi predstavnik Nove Slovenije, mislim, da tudi koalicijski poslanci smo že govorili o temu, da nas prihodnje leto čaka intenziven pogovor, intenzivno delo o spremembi našega davčnega sistema, ki nas bo približal nekaterim državam, ki bo poenostavil naš davčni sistem, ki ga bo na eni strani razbremenil prispevkov. To na primer v bistvu vse relevantne institucije podarjajo, AMF, OECD, da je problem v prispevkih na plačo ne v dohodnini, obratno bi rekel, da med njimi celo kakšne dohodnine nikoli ni bilo omenjene, vsaj v zadnjem letu. Torej, izhajajoč iz te moje razprave, predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne bom podprl, kajti se mi zdi,

Pa ne znižujete le za prihodnje leto, ampak tudi vnaprej. Ker leta 2025 bi morala splošna olajšava znašati 7 tisoč 500 evrov, vi jo pa znižujete na 5 tisoč evrov. In zaradi nižje splošne olajšave bodo ljudje neto dobili nižje plače, kot bi jo sicer dobili drugo leto glede na že sprejet zakon. Tako da s temi vašimi navedbami popolnoma zavajate. Kar se tiče pa poslovniških zmožnosti s temi, kot že enkrat rečeno, 48 zakonov ste vložili, 30 po nujnem postopku, 13 po skrajšanem postopku in le 5 po rednem postopku. No, tukaj se pa mogoče vi sami vprašajte malo o vaših poslovnosti, zmožnosti in zlorabah, ki jih greste in dejansko ljudi omejujete, da

Hvala za besedo. Tako kot smo tudi že večkrat omenili, pa kar je tudi nenazadnje planko po koalicijski pogodbi, predvideva se večja prenova davčnega sistema, od tega spada tudi dohodnina, znotraj tega tudi prehod na sistem odbitkov iz trenutnega sistema olajšav, ki je lahko bolj pregleden, bolj preprost, omogoča tudi višji oziroma obsežnejši tisti, lahko rečemo nično obdavčeni razred, ki ga v tem sistemu, ki ga v tem trenutku imamo, ga ni mogoče na razumen način vzpostaviti. In dodal bi to, da je sicer res, da ne bo dviga na 5 tisoč 500 evrov za naslednje leto, se ta ustavi na 5 tisoč evrih. Vendar leto kasneje predvidevamo, da bi veljala že nova ureditev, kjer pa ti zneski niso relevantni, ker ne pomenijo več iste rešitve. Ocenjujemo, da bo v tistem času možno, ko bomo seveda tudi drugim povedali, kod denar za to, kar bomo naredili, ker v tem trenutku, ko je bila sprejeta tista zadnja novela prejšnje Vlade, se je samo vedelo, da bodo izpadi lahko v naslednjih nekaj letih dosegli preko, lahko rečemo že blizu milijarde evrov na letni ravni, pri čemer se vse ostale agregate, če tako rečem, plače se je dvignilo, število zaposlenih v javnem sektorju se je dvignilo, sočasno se je uvedlo Zakon o dolgotrajni oskrbi brez kritja javno finančnega, dvignilo se je, se pravi, kompleten agregat, kar se tiče pokojnin, nekaterih tudi pravic in tako naprej, tudi z indeksacijami. In mi samo povemo, da v teh negotovih razmerah je treba delovati preudarno, treba je imeti ciljane ukrepe. S tem Zakonom o dohodnini, se pravi za naslednje leto to nekako tudi sporočamo. sporočamo. In bi vseeno povedal, da z ne uveljavitvijo oziroma blokado tega zakona, če ne bo veljal s 1. 1. 2024 to pomeni drastično višjo obdavčitev za kmete. Govorimo o preko 100 milijonih evrov subvencij na letni ravni, blizu 200, ki bodo v celoti prešli v obdavčljivo osnovo za kmete. In na to se nam zdi vseeno vredno opozarjati. Dodatno sem še pozabil omeniti pri povečani, pri, se pravi osnovni oziroma se pravi olajšavi 4 tisoč 500 evrov, ki prihaja na 5 tisoč evrov je treba omeniti tudi povečano splošno olajšavo in ne zgolj splošno olajšavo. Povečana splošna olajšava po predlogu Vlade oziroma tem gradivu, ki ga imate trenutno v Državnem zboru, pomeni, da bodo prišla lahko do dohodkov v višini 16 tisoč evrov, obstoječem predlogu, se pravi tistim, ki bi veljal, če ga nadomestimo z novim, bi kljub izdatni indeksaciji ta znašal okrog 15 tisoč evrov. Tako da vendarle je treba pogledati vse aspekte, se pravi, pomagamo tistim, ki so delovno aktivni, mladi delovno aktivni, se pravi tisti z nižjimi dohodki, po drugi strani pa ostale razbremenjujemo predvsem preko regulacije cen, preko znižanja DDV, se pravi, tukaj so potem tisti ukrepi, ki pa nastavljajo, se pravi, od, lahko rečemo, tistih ranljivih delovno aktivnih do tistih, ki so potem tudi v, lahko temu rečemo, srednjem razredu. Hvala.

spoštovani državljani in državljanke, na posvetovalni referendum vas vabimo za to, da vas vprašamo ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki bo znižal prihodke vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, samostojnih podjetnikov ter kmetov in tako naprej. In sicer sedaj, če se vprašamo zakaj torej predlagamo referendum o Zakonu o dohodnini, glejte, zato, ker nas kličejo obrtniki, tako imenovani normiranci, če lahko kaj pomagamo, da bodo lahko nadaljevali s svojim delom, kot so doslej, kličejo nas tudi očetje mladih družin, najemniki najemnih stanovanj, ki se sprašujejo, kako bodo svojo družino letos greli, ker bo tudi najemnina po vsej verjetnosti z ukrepom, katerega sprejema Vlada in pa koalicija, njihovega stanovanja dvignjena in to bo gotovo prešlo na te najemnike. Potem nam pišejo in kličejo tudi delavci migranti, to so slovenski delavci, ki so nekaj let nazaj dobili delo v Avstriji, ker ga tukaj ni bilo in nam pišejo, če mislimo iti nazaj v socializem, da nabijamo, da bodo dejansko še naprej plačevali dvojno obdavčitev, ki bi se z olajšavo leta 2025, postopno olajšavo, bi se počasi dejansko ukinjala ta njihova dvojna obdavčitev zaradi primerljive obdavčitve in 7500 evrske olajšave v Avstriji in Sloveniji. Se pravi, vse države okrog nas imajo višjo olajšavo splošno, kot jo ima Slovenija zato naši zdomci, če tako rečem, ali pa dnevni migranti, tedenski migranti, delavci v Avstriji dejansko imajo zelo visoke zneske za doplačevanje v Sloveniji. In seveda, če se tako izrazim, jaz verjamem, da tudi vas kličejo, ampak tega nihče ne pove, ker tudi vi imate, tudi sredi vaših poslanskih vrst so podjetniki, ki vedo, da te stvari niso v redu, ampak so zaenkrat bolj kot ne tiho. Potem nas kličejo tudi kmetje, kmetje so bili tudi, bom rekel, so se zbrali pred enim zavodom, kmetijsko-gozdarskim zavodom, svetovalno službo in so dejansko tam protestirali proti ukrepu OMD, OMD pomeni omejene možnosti delovanja kmetijskih področij, kjer so dejansko zaslužki zelo nizki in sedaj se jim dejansko obdavčuje tisto, kar prej ni bilo obdavčeno. Tako, da v Slovenski demokratski stranki smo pod prejšnjo vlado nekako s sprejetjem zadnje dohodninske novele v času pač Vlade, ki jo je vodil Janez Janša, neposredno se je naslovilo večletna opozorila različnih mednarodnih institucij, ki Slovenijo že desetletja opozarjajo, da so plače v Sloveniji obdavčene prekomerno, gre za OECD oziroma slovensko organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj, potem za Mednarodni denarni sklad in v drugem mnenju, tukaj imamo navedeno, da je Slovenija po obremenitvi plač nadpovprečna, Vlada se tega zaveda, ampak skuša na nek drugi način tudi potem približati, da se bo ta obdavčitev obdavčitev zmanjšala, ampak nikakor pa ne s tem davkom o dohodnini, kajti tukaj pa smo že povedali, da gredo stvari v minus naših državljanov pri njihovih plačah. Potem, če vzamem še mogoče nekaj komentarjev na članke o Financah in pa seveda tudi iz Financ. Komentarji, pa pišejo naši komentatorji pod članke; ukinitev usklajevanja dohodninskih razredov z inflacijo prav zdaj, ko je inflacija 10 plus odstotkov, ni nič drugo kot zahrbtno višanje davkov, zahrbtno, ker ne da bi bilo treba še karkoli spreminjati, se sčasoma uresničujejo sanje socialistične, gremo skoraj proti 50 % stopnji obdavčevanja. Potem recimo strokovnjaki, dr. Matej Lahovnik; pomembna odločitev aktualne Vlade je ukinitev usklajevanja dohodninskih razredov z inflacijo. Torej, še enkrat, politika aktualne Vlade je takšna, da ni pomembno, ne, če bomo pojedli to kokoš, ki nam nese zlata jajca oziroma daje v proračun evre, nekdo bo potem že tole urejal, kako bo pač urejal. In potem še enkrat čudno, res čudno, da ne poveste, da tudi vas kličejo, kajti ljudje se sprašujejo, izdatki, rekordni odhodki za 2023 16,7 milijard evrov. Mogoče še pojasnilo, ker včasih kdo ne razume. 16,7 milijard evrov odhodkov je 16 tisoč milijonov evrov odhodkov in ob 3 milijardnem primanjkljaju je to 3 tisoč milijonov primanjkljaja. Seveda odkrito rečeno ta Vlada dviga davke in znižuje plače, da bo lahko sofinancirala ministrstva - tista tri dodatna ministrstva. In sicer rabijo eno ministrsko plačo za kolegico Alenko oziroma sekretarko Alenko, potem rabijo eno ministrsko plačo dodatno za enega sekretarja, gospoda Simona za solidarno prihodnost in potem tako naprej. Potem seveda rabijo tudi denar za to, da bodo delali naprej sedaj bosta mogoče dve ministrstvi delali - naprej to, kar se je pod zadnjo vlado udejanjilo, in sicer, da se je začel izvajati Zakon o dolgotrajni oskrbi ter da se je začelo striktno in pravično skrbeti za življenje onemoglih starostnikov. Ta zgodba traja 20 let in sedaj bomo naredili še pač eno novo ministrstvo, pa bomo, zaradi tega, potem spet se začeli ukvarjati s problemom, ki je ta moment že v reševanju z Zakonom o dolgotrajni oskrbi. Če grem še naprej, imamo seveda še nekaj takih, kako naj rečem, popolnih za nas v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke popolnih nesmislov iz tega predloga zakona, zato seveda sprašujemo naše volivce in se posvetujemo z njimi imajo pravico, da kadar se gre za tanjšanje njihovih denarnic, soodločajo o tem ali je zakon dober oziroma ni. Še enkrat ta Vlada rabi tudi denar, da lahko postavi direktorje RTV, kateri bodo delali minus. Ob 120 milijonskem proračunu, je eden od direktorjev, ki je pri meni podajal poročilo v prejšnjem mandatu povedal, 5 milijonov smo samo naredili minusa, mislili smo, da ga bomo imeli 7 in 5 tu in 5 tam ali pa 100 krat 5 je 500. In tako seveda, če se negospodarno ravna, potem je potrebno dvigovati davke. Zato še enkrat, naj

Zgolj na kratko. Vi pravite, če nas kaj kličejo oziroma da tega ne povemo? Če je to letelo tudi na Vlado, naj vam povem, da smo prejeli dopis Obrtne zbornice, v katerem piše, da je podpora OZS spremembam obdavčitve normirancev v predlogu novele Zlog-2, se pravi, ta zakon, ki je trenutno na mizi, kot ga imate v hiši - imam tukaj dopis Obrtne zbornice, v katerem jasno piše, da to podpirajo. Kar se tiče tudi kmetov, lahko omenim, da prihajajo z zaskrbljenimi vprašanji, predvsem v tem, ali bo veljala oziroma ali bo tisto, kar pride iz nas, iz nove perspektive, ali bo to obdavčeno v celoti in seveda, če ta zakon ne bo veljal s 1. 1.? Seveda, odgovor je, da. To bo vse obdavčljivo v celoti, ker zakon, ki ga imate tukaj v proceduri, ravno to naslavlja, da se nova perspektiva vgradi v ta Zakon o dohodnini. Hvala.

Pravica do referenduma je ustavna pravica. Zakaj je taka panika in potem toliko manipulacij z vladne strani, kot smo priče zadnje dni sedaj, zaradi nedeljskih referendumov in seveda tudi danes tukaj, ko govorimo o tem referendumu o dohodnini? tega, ker ta Vlada je nastala na osnovi očitno protiustavnega hujskaštva. Netenja nestrpnosti, vpitja, smrt, smrt tiste dve leti in to je temelj njene oblasti. O vsebini, o konkretnih politikah, o rešitvah se pa ne želi pogovarjati in jo je strah tega pogovora. Kajti, potem pride do takih neresnic, kot smo jih sedaj že poslušali v tem Državnem zboru. omenjena inflacija. V trenutku, ko je Vlada prevzela je bil po podatkih Sursa in inflacija na letni ravni 8,1 %, danes je 9,9 %. Govoriti o tem, da je danes nižja, je torej zelo zanimiva manipulacija. Na kmetih bi rekli, debela laž. Ampak vsekakor je inflacija zelo visoka, zelo visoka, gospe in gospodje, blizu 10 odstotkov. Jih je vmes že tudi presegla, sedaj trenutno je nekje na 10 odstotkih na letni ravni.

Kot veste, je bil razveljavljen zakon, ki bi z znižanjem davkov omogočil vsem večje plače. To se pravi, govoriti o tem, da niste načrtno, naklepno vsem Slovenkam in Slovencem znižali plače v prihodnjem letu je že očitna laž. To ste že naredili. Drugo kar je, ukinjate revalorizacijo pač davčnih razredov. To je izredno pomembno. Prej je bilo to manj pomembno, ker je bila inflacija zelo nizka, blizu nič procent. Zdaj, ko je pa 10 % pa to seveda v praksi pomeni, da ne glede na vse ostalo, kar sprejemate, bo v prihodnjem letu realno vsi imeli nižje plače, tudi tisti z najnižjimi dohodki, ki so vas jih polna usta. Na koncu bodo vsi Slovenke, Slovenci imeli nižje plače, realno nižje plače. Dejansko je vaša davčna politika en sam napad na delo, na uspešno podjetništvo, na zaposlene in seveda podpiranje lenuhov in pa tistih, ki manipulirajo in visijo na državnih jaslih tako ali drugače. Samo prerazporejanje denarja. To je socializem. Na koncu se konča z vedno na isti način, z enakostjo v popolni revščini. In vsi vaši ukrepi gredo do zdaj v tej smeri. Zaradi tega je treba o tem narediti referendum. Kajti taka politika je zgrešena. Taka politika, kot jo vi peljete je nevarna, kar pomeni povečevanje javne porabe brez kakršnekoli realne osnove. Zanimivo, da vsi imate polna usta prejšnje Vlade. V prejšnji vladi smo davke zniževali. Vi ste pa preprečili, da bi se to potem uveljavilo v naslednjih letih, zato, da bodo ljudje manj imeli. Namesto da bi Vlada pri sebi zategovala pas, ga zateguje pri državljankah in državljanih, vi bi se pa fino lepo redili, pa še tri nova ministrstva, pa še fajn še vse ostalo. Porabo ste že povečali za milijardo 700 milijonov. To je ogromno. To je, mimogrede, ista zgodba, kot smo jo gledali pri Pahorjevi vladi po tem, ko je prevzel oblast leta 2009. Rezultat take zgrešene politike, ki nima realne osnove v podjetniški podjetniški rasti, v rasti gospodarstva je seveda potem padec. In tudi ta padec se že vidi. Spomladi smo imeli še 9,8 % gospodarsko rast, ljudje božji, 9,8 %, to je bil rast na nivoju gospodarskih tigrov, na svetovnem nivoju je bila to izjemna gospodarska rast. Danes se bliža ničli. Tak padec ste naredili v samo nekaj mesecih, ne samo s konkretnimi dejanji, ampak tudi z napovedmi te vaše davčne politike. Zaradi tega imamo 7 tisoč novih nezaposlenih v enem samem mesecu. Zaradi tega je vse to, kar sprejemate, brez realne osnove in na to vas ne opozarjamo samo mi, na to vas opozarja Evropska unija, ki pravi, da to, kar imate vi zdaj v proračunih in ker je tudi odraz vaše davčne politike, nima realne osnove, ne odraža ukrepov in zahtev, ki jih ima Evropska unija. Evropska unija je zaskrbljena zaradi tega, kar vi počnete, še bolj pa je zaskrbljen Fiskalni svet, ki je politično zagotovo bližje vam kot pa nam. Ampak tudi Fiskalni svet je opozoril, da je tako povečevanje javne porabe nevarno. Prav ta izraz je uporabil »nevarno«. Zaradi tega, ker kratkoročno inflacijo spreminja v dolgoročno. In vi v tem hipu ne siromašite, ne izčrpavate Slovenk in Slovencev in podjetništva samo z višanjem davkov, ampak tudi s tem z inflacijo, ker inflacija je ekonomsko gledano tisti davek, za katerega Vlada ne rabi zakona, kot se temu preprosto reče. In na ta način bomo vsi živeli slabše. In zaradi tega taka politika nujno mora biti predmet referenduma. Vi bi.., se vlado bi širili, štiri nova ministrstva, ne vem kaj vse bi počeli, povečujete javno porabo in hkrati povečujete obremenitve. Ampak kaj je rezultat tega? Najboljši podjetniki se že selijo v tujino, celo Akrapovič, ki je zaveden Slovenec, je to vedno dokazoval, ampak pod takimi pogoji nihče ne bo delal. Vse ima nekje svoje razumne meje. Mnogi napovedujejo in že zapirajo svoje espeje zato, ker jih je strah vaše napovedi za naslednje leto, ker pač se jim ne bo splačalo, ne bodo preživeli. Veča se število nezaposlenih. Veste, kaj to pomeni? Manjše število ljudi plačuje davke, in tiste, ki še plačujejo davke, boste še bolj obremenili, kajne. Zaradi tega bo še manj ljudi plačevalo davke in na koncu bodo vsi viseli na na državnih bremenih, na javnem proračunu, na sociali. To je začaran krog, iz katerega potem ni izhoda. Zato je ta politika tako zgrešena. Danes bi morali delati ravno obratno, morali bi ljudem omogočiti zniževanje davkov, višje plače, in delati za to, da bi podjetništvo imelo ustrezne pogoje. Delo je preobremenjeno, pa sploh z davki so Slovenke in Slovenci že itak preobremenjeni. To ne vodi nikamor več. Tisti najuspešnejši se selijo v tujino. Prej je s ponosom nekdo iz koalicije povedal, ja, zdaj smo pa še bolj obdavčili tiste, ki največ zaslužijo. Kajne, kako se to fino sliši. Veste, kaj to v praksi pomeni? Da tisti, ki so najbolj izobraženi, potem lepo poiščejo svoje delo v tujini, kjer jih bolje plačajo. Pa še za podjetnike, kaj to pomeni - oni ne morejo preprosto plačati najbolj sposobnih ljudi za to, da bi delali v njihovih podjetjih, ker jim zraven država, Vlada gospoda Goloba pobere še enkrat toliko ali pa še več kot še enkrat toliko, kot plačajo tistemu za njegovo delo, kar on v resnici prejme. In zaradi tega nekatere velike firme, ki si to lahko privoščijo, so lepo zdaj odprle pač v tujini svoja hčerinska podjetja, zato da tam čez plačujejo najbolje izobražen kader, tiste z najvišjimi dohodki, zato ker tam plačajo manj, ker jim tista država manj pobere. Ampak, gospe in gospodje, to v praksi pomeni, da plačujejo davke nekje drugje. In zdaj boste rekli, o, to pa ni fer - ne, to je rezultat take politike. Če bi imeli pa razumno obdavčitev, nižjo obdavčitev, če bi pustili revalorizacijo davčnih razredov, bi pa vsi zagotovo ostali tukaj in se temu tudi prilagodili, še odprli bi kakšno dodatno delovno mesto. Zaradi tega je to povečevanje davkov tek na kratke proge, zato se vedno konča v tisti socialistični enakosti, v pomanjkanju. Zaradi tega je ta davčna politika tako zgrešena. In potem je še vprašanje, kaj s tem počnete - jemljete trajnostni oskrbi in dajete za ilegalne migrante. In potem to še javno zanikate, da proračun ni dovolj jasen, 80 milijonov ste vzeli trajnostni oskrbi, starejšim, tistim, ki so to državo gradili, ki so plačevali davke, in boste dali ilegalnim migrantom, ki tako masovno zlorabljajo

ta politika ne vodi nikamor. Tega pogovora vas je pa strah, kajne, ko se začnemo pogovarjati zares o konkretnih politikah. Zaradi tega je ta predlog za posvetovalni referendum še kako upravičen in zaradi tega je tudi treba iti v nedeljo na referendumu in glasovati trikrat proti - proti siromašenju Slovenije, proti dvigovanju davkov, proti širitvi Vlade. Proti temu, da se ljudem jemlje in se Slovenijo pelje nekam, kjer si Slovenke in Slovenci tega res ne zaslužijo. In nehajte že s tem, da se potem vedno, ko se to začne, se začne potem neko ideološko debato, zato da se o denarju ne bi pogovarjali. Saj veste, kakšen je Murphyjev zakon o levičarjih karkoli vam že govorijo o politiki levičarji, vedno govorijo o denarju in za najbolj visoko donečimi besedami so vedno najbolj pritlehni osebni interesi. In, žal, pri tej davčni politiki se to zelo jasno vidi ta davčna politika, ki jo vodi Golobova vlada, je proti podjetnikom, jih usmerja, da odidejo v tujino ali pa da zaprejo svoja podjetja, je proti delu, proti vsem, ki delajo, ker jim niža plače, realno jim niža plače in je usmerjena v to, da se Slovenijo dobesedno uničuje. In temu je treba narediti konec. Zato je potreben referendum, da se o teh stvareh odkrito pogovarjamo, da bi ljudje razumeli, kako napačna je ta politika. Zato: »Proti«!

Občutek imamo, da sprejemate veliko stvari brez razmisleka, vse po nujnem in skrajšanem postopku. 38 zakonov je bilo sprejetih, 30 od teh po nujnem, 13 po skrajšanem in s strani pravnikov smo že slišali, da to načenja temelje demokracije, da se na tak način pač te stvari ne dela. Treba se je o stvareh pogovoriti, dati na mizo vse argumente za in proti in poiskati kompromis, ki bo dober za vse. Kot je bilo že rečeno, smo vse to že videli. Vi ste z, torej s proračunom, torej po naši prvi vladi leta 2004-2008, ko je zmagal trojček KGB in je vlado prevzel Borut Pahor, vemo, da se je takrat že napovedovala kriza, ampak takoj so šli popravljati z rebalansom odhodke in jih povišali za 20 % in potem je država skoraj bankrotirala. In dolga leta smo potem potrebovali za okrevanje, okrevanje, da smo se dvignili iz tega. Vi delate še hujše, za 25 % ste povečali porabo, si zagotovili rezervo, milijardo dvesto in tako naprej in ko bodo naslednje leto težave, ker spet vsi vemo, da bo kriza, se boste temu čudili.

In OECD in Evropska komisija nas ves čas opozarja, da imamo preveč obdavčeno delo. To se je sicer zmanjševalo, prva naša vlada je ukinila davek na izplačane plače, ki je bil eden od glavnih ukrepov potem vseh naslednjih vlad, ki so, ki so se s tem hvalile, kako so razbremenile delo. Leta 2019 je od 1,5 milijona davkoplačevalcev država pobrala 2,15 milijard, 2,15 milijard evrov dohodnine, kar predstavlja, vemo, četrtino prihodkov proračuna. In zdaj državni sekretar je ves čas govoril, da smo mi dali bogatim in ne vem kaj. Jaz bi ga prosila, da neha govoriti o bogatih, ker v Sloveniji je pa res zelo malo bogatih ljudi, če razumemo vsi, kaj je to bo bogato, ne. Najbrž tisti, ki so nadpovprečno plačo ali pa ki imajo dve povprečni plači, jih ne moremo šteti za bogate. In zdaj, da največji delež tistih, ki prejemajo dohodke, ki so nižji od povprečne plače, teh je največ povprečna ali pa torej vemo, do minimalne plače plačujemo in tako naprej, 1,27 milijonov Slovencev oziroma 80 % vseh, ki plačujejo dohodnino, prejema dohodke, ki so nižji od povprečne plače in ti so skupaj prispevali pol milijarde oziroma še 26 % dohodnine. Posamezniki, ki prejemajo povprečno plačo do največ 1,5-kratnika povprečne plače, se pravi, to je bruto 2 tisoč oziroma neto tisoč 700, so prispevali naslednje dobre pol milijarde oziroma 27 % dohodnine, čeprav je teh ljudi le 193 tisoč oziroma 12 % prebivalstva. Najmanj je pa tistih, ki prejemajo prihodke višje od tisoč sedemsto evrov neto, teh je pa 110 tisoč oziroma 7 % in te prispevajo praktično milijardo evrov dohodkov za oziroma 47 % vse pobrane dohodnine. Tako da nehajmo govoriti o bogatih in ne vem kaj, ker v bistvu tisti, ki so, bomo rekli, kolikor toliko tisti, ki ima malo več kot povprečno plačo ali pa dve povprečni plači, ni bogat. bi, če bi država bila pametna, bi si želela čim več visoko plačanih delovnih mest, ker ti največ prispevajo, ne. Mi delamo drugo, a ne, mi njih še bolj zategujemo, še več morajo dati in zato se ljudje odločajo in odhajajo. Mi smo sprožili cele alarme, ko je na letni ravni iz države odšlo 8 tisoč ljudi. Veste, koliko jih je leta 2020 odšlo? 17 tisoč 700. In večina teh govori točno o tem. Zaradi (Nadaljevanje) obdavčitve, ker lahko kamorkoli gredo izven naše države, zaslužijo bistveno več in lahko potem normalno živijo, ne pa da da razmišljajo iz meseca v mesec kako bodo prišli. In ko smo sprejeli našo davčno reformo oziroma Zakon o dohodnini je Levica in drugi ste napovedovali ne vem kakšne javno-finančne prihodke, ki bodo padli za ne vem koliko, za koliko bomo zmanjšali prihodke v proračun, izkazalo se je ravno obratno, ker smo delali tudi druge ukrepe, seveda, da so bili ljudje zaposleni, da je več ljudi delalo in smo potem iz tega naslova pobrali 50 milijonov evrov več. Zdaj zamahujete z roko, da je to brez veze, ni brez veze, če so pa prej govorili, da bo 200 milijonov manj, zdaj ko jih je pa petdeset več, je pa to tako pač slučajno, nič ni slučajno in to smo tudi ves čas govorili, ko smo se o tem pogovarjali. In kot je bilo rečeno, povečujete porabo, želite tri nova ministrstva, sebi razkošje, ljudem pa dajmo vzeti oziroma jih še bolj priviti, da bodo še več plačevali. Mi se s tem ne strinjamo in kot sem rekla, namesto, da bi delali na tem, da bi se delež tistih z visokimi plačami povečal, ker ti itak največ prispevajo, delamo ravno obratno, te ljudi izganjamo in večina ljudi bo na minimalni plači ali pa povprečni plači. Zdaj boste še zvišali minimalno plačo, da bo na koncu še več ljudi prejemalo minimalno plačo in se približuje tistim, ki so zaenkrat na povprečni plači. To so napačni koraki in posledice se seveda ne pokažejo jutri, se bodo pa kmalu in takrat bomo imeli težave. In z referendumom lahko preprečimo slabe zakone. To, da nam vi govorite, da vam mečemo polena pod noge in ne vem kaj, mi vam dajemo samo možnost, da še enkrat razmislite kaj to dolgoročno pomeni. Na naslednjem poročilu držav OECD bodo spet rekli, zdaj so rekli: »Okej, Slovenci so nekaj naredili na tem«, zdaj gremo spet nazaj, spet gremo v obratno smer. In izkazalo se je že v preteklosti, ko smo povišali davke, da jih nismo pobrali več, ker ljudje potem iščejo neke variante, da jih ne plačujejo, krepi se siva ekonomija. Če imaš ti davke, da jih povprečen človek lahko solidno plača, jih bo plačal, če so pa visoki, bo pa iskal variante, da jih ne bo plačal ali pa podjetnik in tako naprej. Mi moramo doseči, da je čim manj sive ekonomije in to dosežeš tudi s tem, da ljudem več ostane, da se jim ne splača goljufati ali pa neke variante iskati. Tako, da jaz mislim, da je bila naša reforma Zakona o dohodnini pravilen korak in tudi mislim, da bi morali pustiti, da ker je že v prvem letu se izkazala kot pozitivna in kot v redu, smo pobrali več, kot sem rekla, ne pa, da se sredi spet spreminja in seveda to povzroča veliko težav podjetnikom, drugim, ker seveda si vsi želijo vsaj približno davčno okolje, ki bo predvidljivo, ki se ne bo spreminjalo

za besedo. Čisto na kratko. Kar se tiče, se pravi, veliko stvari brez razmisleka, jaz bi poudaril to, da glede te novele je bil opravljen kar temeljit socialni dialog, ki je bil tudi pozdravljen s strani vseh socialnih partnerjev. Sočasno naj povem, da kar se tiče normirancev oziroma nasprotovanja, ki je bilo tam ključno, je za tisti del, za katerega se seveda Obrtna zbornica ni strinjala, sedaj poslala dopis v katerem podpira spremembe tega zakona. Tako, da jaz vseeno mislim, da ta razprava je bila opravljena premišljeno in tiste rešitve, ki jih imate na mizi, imajo neko podlago in ne gredo zgolj po nekem ideološkem ključu, ki je bil v neki točki tudi omenjen, da nižji davki pomenijo višje javnofinančne prihodke, tako enostavno pač to ne gre. Druga zadeva, 2004-2008, takrat je bila, se pravi, javna potrošnja naštimana na pregreto gospodarstvo in pregrete javnofinančne prihodke. Tisti potop, ki je sledil, je bil tudi posledica napačne javnofinančne politike na prihodkovni strani Zdaj smo še v težji situaciji, preprosto zaradi tega, ker nove spremembe, ki so bile v zadnjih dveh letih, so te pregrete prihodke še dodatno prekoračile na področju izdatkovne strani, kar napoveduje še večjo luknjo, kar pomeni, da Vlada, ki je vstopila, je mogla iti spet v rebalans, je mogla se tega lotiti, pogledati, kaj bodo tiste **22. TRAK (VI) 11.45** (nadaljevanje) zakonske obveznosti, ki so že noter in se lotiti reform. V tem času, pa tudi na prihodkovni strani postoriti tisto, kar je treba, ob vseh tistih interventnih ukrepih, ki so namenjeni zaščiti neto razpoložljivih dohodkov državljanov, ki sem ji že prej omenjal, regulacije cen, znižanje DDV, potem tudi tistih pomoči družinam in tako naprej. Kar se tiče OECD, zdaj za Slovenijo v letu 2018 bila napisana študija. Zdaj nekaj o tem tudi vem. Če boste poiskali tudi po imenu, morda me najdete noter in nekako sem že uvodoma povedal, ključna težava je v socialnih prispevkih, ne v dohodnini. Če bomo šli gledati davčni primež oziroma obremenitev z dohodnino takoj, ko gremo iz samskega posameznika na družino ali pa na različne tipe dohodkov in če pa še poleg tega vključimo noter še socialne transferje oziroma redistribucijo, ki jo ima ta država, smo daleč v drugačnem položaju, kot bi nas lahko videli oziroma razumeli zgolj skozi prizmo davčnega primeža. To je en podatek, ki je teoretičen glede na določeno situacijo. Vedno je treba gledati celokupno sliko. V nasprotnem primeru lahko delamo kardinalne napake na področju politike in povezovanja politik, nenazadnje, tako davčne kot socialne kot tudi drugih. Kar se tiče tistih 50 milijonov več sem že večkrat povedal, teh 50 milijonov evrov bo treba v prihodnjem letu vrniti, zaradi tega, ker spremembe, ki so začele veljati, niso začele veljati na začetku leta, ampak nekoliko kasneje. In to bo v poračunih dohodnine vrnjeno. Javno finančni prihodki s področja, se pravi tisti, ki se tičejo trga dela, se pravi prispevki in dohodnine so pa tudi visoki zaradi pregretega trga dela, na katerega ne gre računati glede na vse trende, ki se trenutno dogajajo, da bo vzdržna polna zaposlenost tudi v naslednjem negotovem obdobju. Iz tega razloga je seveda Vlada tudi primorana kot odgovoren,

Hvala za besedo. Spoštovani Državni zbor! Pa začnimo nekje tam na sredini in na koncu, kakorkoli. Zdaj vidim, da že gospoda Grimsa več ni v dvorani, ampak včasih se pri njegovih razpravah sprašujem, če mar on res misli, da je predsednik Vlade pripeljal inflacijo na prikolici in jo pač skipal med ljudi, državljane, na tak način se tu uporabljajo te besede, ampak naj samo povem, da se inflacija in splošna kriza dotika vseh držav članic Evropske unije in ne le in ne le samo v Sloveniji. imamo to nesrečo, da smo vodenje te države pač prejeli v najhujšem času, ampak po mojem mnenju se pa tudi odlično borimo proti draginji. Skratka, zdaj bi res enkrat prosil že, da tudi nehamo govoriti o rejenju ministrov, o zapravljanju davkoplačevalskega denarja, ker smo že jasno in večkrat povedali kaj pomeni več ministrstev in kaj pomeni kaj pomeni odločneje, hitreje reševati težav, katerih prejšnje vlade niso reševale. Tako tu se ne bi spuščal in dajmo res nehati s tem, kar smo tudi včeraj na RTV slišali, ko so direkt pobudnike referenduma vprašali, kaj dejansko, kakšen je ta strošek, kakšen je ta strošek rejenja in niso imeli podatka. Če o nečem govorimo, dajmo konec koncev v vseh naših debatah povedati končne cifre, kaj to pomeni, kakšna je posledica, koliko bo to stalo davkoplačevalce, ker pač dejansko ta strošek v konkretnem primeru je zanemarljiv s stroškom referenduma. Spet se dotikamo besed o gospodarski rasti, da smo imeli ne vem kako veliko gospodarsko rast. Ja, po številkah seveda, ampak ne smemo pa pozabiti enega bistvenega dejstva. V času prejšnje Vlade, ko smo bili državljani in državljanke lepo zaprti doma, smo doživeli pač zadržano potrošnjo. Delilo se je denar med podjetniki in hkrati s tem fiktivno prikazali neko gospodarsko rast. Dajmo se že enkrat strinjati in zediniti o tem, da stvari so bile fiktivne

Če bi bilo res tako hudo v tej državi, kakor opisujejo iz opozicije, ne bi pred vrati parlamenta imeli točno tega, kar so oni imeli. Skratka,

Kdo? Povejte mi, kdo je odšel. Imamo novo Vlado že več kot pol leta. Koliko ljudi je odšlo? Koliko je ljudi že na tem vlaku, ki so zapustili to državo? Dajte mi našteti, dajte mi povedati, kdo je odšel. Spet gre za neke pavšalne debate brez osnov. Pa vam povem, da sem tudi jaz bil podjetnik pred svojo poslansko funkcijo, imel podjetje, veliko zaposlenih, iz nič sem ga naredil in sem tudi razmišljal o odhodu v tujino. Ampak, veste, zakaj sem ostal tu - zato, ker je ni države, ki bi tako dobro poskrbela za svoje državljane, kakor to počnemo v Sloveniji. Enostaven odgovor. In to je socialna država, za katero se bomo borili do konca.

Ljudem je bilo tudi dve leti prej jasno. In ponovno tečemo brezmiseln maraton, ki nima nekega resnega epiloga na koncu. In me zanima, koliko referendumov bo še treba vložiti, zakonskih in posvetovalnih. Jaz upam, da bodo državljani to nedeljo končno odgovorili, kaj dejansko si zares mislijo o vseh vaših referendumih, ki jih vlagate. In spet gre za neko zavajanje, kakor v vaši propagandi, ko zavajate volivce. Sploh pri referendumu o RTV, ko jih tako grdo zavajate, da govorimo o višini RTV prispevka.

Kakšna je primernost tega referenduma. V redu, govorimo o posvetovalnem referendumu, kajti če bi o zakonskem referendumu govorili, bi ta po 90. členu, žal, padel, zato ker državljani o davščinah ne moremo odločati. znižanje davčne osnove posledično poveča potrošnjo in s tem večji proračun. Tisti, ki izjavljajo take stavke, jaz se res vprašam, v kateri ekonomski šoli, na kateri ekonomski fakulteti so jih pa tega naučili. Pač, to ne vzdrži, nikakor ne gre. Če govorimo o tem, da se znižajo davščine, da imajo ljudje več prihodka na eni strani, kje je garancija, da bo država pobrala dejansko oziroma da bo več vplačil v državno blagajno – kaj, z 22 % davkom? Pa še pri tem riskiramo, ali bo denar sploh porabljen na domačem tržišču? To je kaos, to ne vzdrži. / smeh/ Mi se dejansko soočamo s problematiko, s socialnimi transferji, vsako leto moramo nadomestiti milijonsko luknjo iz proračuna direktno za pokojninsko blagajno. Tu imamo resne težave. In to, kako koalicija z opozicijo sodeluje, smo tudi jasno pokazali potrdili smo celo dva vaša amandmaja, enega s strani NSi, enega s strani SDS. In borimo se v tej državi za to, da bo za vse dovolj in da bomo lahko dostojno živeli, da bo dovolj za vse. Največji problem bi bil v tem, da v tem trenutku, zdaj, ogrozimo stabilnost države. Ampak mi smo poskrbeli za vse. Pa veste, za kaj še vse - ne samo,

da je življenje tudi kar se tiče energentov, malic, otroških dokladov, da ljudje lažje prebrodijo te krizne čase. nekje je treba narediti neko mejo, nekje je treba razumeti, da najšibkejšim pomagamo in žal trenutno je takšno stanje v državi, da moramo biti solidarni na to ne pozabljati. Solidarnost je v tem trenutku zelo pomembna, sploh v vsakem, vsaki krizi, tudi v odnosu do ukrajinskih beguncev je tule spet solidarnost. Dajmo biti malo bolj solidarni in dajmo biti, dajmo, ker v kritičnih trenutkih moramo stopiti skupaj in si predvsem pomagati. kako trošimo in kako trošimo davkoplačevalski denar, po vseh analizah so vaše vlade, se pravi, kadarkoli je Janša na oblasti, se troši enormno, vse vlade pred njim upajo vsaj ustaviti oziroma tudi nekaj privarčevati, vaša vlada pa vedno troši in veste kam troši, nakupovanje volilnih glasov, tam troši in to je ta vaš modus operandi. Mi smo do našega dela vedno iskreni in ja, kakor sem že povedal, smo solidarna država. Sprejeli smo veliko ukrepov, lahko bi jih bral, ampak če me bo kdo izzval o tem, jih bom tudi v naslednji razpravi, komot jih naštejem, ampak dajmo se začeti zavedati, da v tej državi je pomembno vprašanje, kako bomo povečali javnofinančne prihodke v proračun, kako bomo zagotovili boljšo državo za vse. In takrat se lahko končno pogovarjamo o tem, kako bomo znižali izdatke pri plačah in zmanjševali dohodnino. Ampak naj vas potolažim, da z našo Vlado nam bo to uspelo. Hvala.

Spoštovani poslanski kolega, jaz upam, da se zavedate, da ste dva dni nazaj potrdili proračun za 16,7 milijarde evrov odhodkov, od tega jih nameravate 1,27 milijarde evrov nameniti za blaženje draginje, 1,27 milijarde. Vsega skupaj bo torej okoli 15,5 milijarde evrov odhodkov šlo drugam. Kako boste blažili draginjo, tega mi danes še ne vemo, pa smo konec meseca novembra. In vi s temi vašimi ukrepi, to kar ste do zdaj sprejeli, ste pomagali največ tistim, ki ne delajo in tistim s čisto nizkimi dohodki, večinoma ste pomagali le tem, ne pa vsem državljanom. Jaz upam, da se zavedate, ker govorimo o Zakonu o dohodnini, da 0,3 % državljanov

Tako da kot rečeno, to je pač dohodnina, je progresivni davek in tisti, ki ima višje dohodke, že danes plača bistveno več. Naš predlog zakona je pomagal vsem, čisto vsak bi dobil leta leta 2025 eno neto plačo zraven in vi s tem vašim zakonom pač plačo znižujete in to je dejstvo. Zdaj s strani državnega sekretarja smo slišali o nekem novem davčnem sistemu. Mi opozicijski poslanci tega ne poznamo, mi vemo, kar imamo tukaj na naših mizah. Zakoni, ki so bili vloženi, kaj vi pripravljate, če pripravljate, kdaj to bo, če bo, tega ne vemo, tako da govoriti danes o tem, poglejte, mi lahko odločamo zgolj o tem, kar imamo danes tukaj. Tako da ja, solidarnost, seveda, zelo smo solidarni in vsi (Nadaljevanje) so že danes ekstremno solidarni z ostalimi. 6,5 % zavezancev je tistih, ki 45 % vse dohodnine v proračun prinese. A se vam to ne zdi solidarno?

Lep pozdrav vsem! Mogoče najprej nekaj besed o proceduri sprejemanja v tem mandatu v pol leta Golobove Vlade. Mi imamo danes 26. izredno sejo. Na teh 26. izrednih sejah je bilo sprejetih 30 zakonov po nujnem postopku, po postopku, ki velja za vojne razmere in za naravne nesreče. Samo eden od teh zakonov se je nanašal na naravne nesreče. Toliko o proceduri sprejemanja teh odločitev. Kar se pa tiče konkretnega Zakona o dohodnini je pa procedura dvakrat zlorabljena. Najprej glede nujnosti postopka. Drugič pa danes, ker ni spoštovan 30 dnevni rok od vložitve zahteve za obravnavo in odločanje o razpisu posvetovalnega referenduma, kar bi seveda moral biti spoštovan, pa ni bil. Ampak zloraba na zlorabo rodi še večjo zlorabo in tem zlorabam bomo verjetno priča tudi v prihodnje. Vemo kako se zlorabe v vsakem primeru na koncu končajo. Danes smo poslušali, da s tem predlogom za razpis posvetovalnega referenduma predlagatelji uvajamo neko novo prakso. Zdaj, če to poslušamo od poslancev, ki niso sedeli v prejšnji sestavi parlamenta je mogoče to še razumljivo, če pa tudi to poslušamo od ljudi, ki so sedeli in ki so v prejšnjih slabih dveh letih vložili deset predlogov za posvetovalne referendume, je pa to malo neokusno. Tukaj imam 15. december 2021 Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Vložila ga je Levica, prvopodpisani Luka Mesec. To je ta zakon, ki je bil potem sprejet šele marca letos in ki ga zdaj želite povoziti oziroma spremeniti tako, da boste povišali vsem ljudem davke. Referendumsko vprašanje, ki so ga tukaj navedli, se je glasilo: Ali ste za to, da Državni zbor sprejme Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki bo z davčnimi odpustki za bogate povečal dohodkovno in premoženjsko neenakost ter na letni ravni povzročila izpad javnofinančnih sredstev v višini 800 milijonov evrov, ki bi jih lahko porabili za gradnjo stanovanj in domov za starejše, financiranje javnega zdravstva in drugih stebrov socialne države? Torej, izpad 800 milijonov evrov naj bi ta zakon, ki velja letos in ki je bil sprejet spomladi letos povzročil v letošnjem letu. In potem dodatna obrazložitev na 6. strani tega predloga: »Zaradi ogromnega izpada davčnih bremen se bo skrčil tudi obseg socialne države in s tem življenjski standard ljudi.« Ali smo letos temu priča? Ali se je skrčil obseg socialne države po uveljavitvi tega zakona in standard ljudi! Ali se je povečal v zadnjih devetih mesecih? naprej, »da bo predvidena razbremenitev stroškov dela pozitivno vplivala na gospodarsko rast«, je vplivala? - smo imeli eno najvišjih gospodarskih rasti v prvi polovici letošnjega leta, dokler niste vladanja prevzeli vi? Smo imeli. Da se bo povečala konkurenčnost? Se je povečala. Da se bodo ustvarila nova delovna mesta in da se bo povečala potrošnja in s tem na dolgi rok izničila negativne javno finančne učinke davčne reforme so metanje peska v oči, so napisali 15. decembra lani v Levici. Nič od tega ne drži. Vse to se je dokazano izkazalo za prazne floskule, za manipulacije in laži. Poslušamo jih tudi zdaj v zvezi s temi tremi predlogi zakonov, slabih, škodljivih zakonov, ki bodo v nedeljo na referendumu, nič novega od te politične strukture. In potem berem naprej, »predvidenega izpada dohodnine v višini okrog 800 milijonov evrov nikakor ne bo mogoče nadomestiti z ustvarjanjem novih delovnih mest, ker bi jih bilo potrebno ustvariti 300 tisoč,« pišejo v Levici takrat, »da bi ta izpad nadomestili,« in kaj beležimo letos? Kaj beležimo? 50 milijonov več dohodnine, ne 800 milijonov manj v proračunu za letošnje leto, 50 milijonov evrov več in bistveno višja zaposlenost kot v primerljivem obdobju lani. Torej, sami sebe demantirate oziroma dokazano je, da ali stvari ne razumete ali pa namerno ali pa namerno manipulirate. In potem naprej so napisali decembra lani **26. TRAK: (SB) – 12.05** (Nadaljevanje) v zahtevi za posvetovalni referendum o tem istem zakonu, o katerem odločamo tudi danes, znižanje davkov in prispevkov za okrog 800 milijonov evrov bo prihodke iz naslova DDV povečalo zgolj za 100 do 150 milijonov evrov. Spet, kaj imamo uradni podatek, za koliko smo sprejeli spremembo za letošnje leto? Plus več kot 500 milijonov evrov DDV-JA. In zdaj pričakujem, da bo državni sekretar rekel: »To je zaradi inflacije.« Deloma ja, deloma pa ne, deloma in največji del tega je zaradi povečane potrošnje, ki je pomenila, da je ljudem ostalo v žepih več sredstev in so jih na tak ali drugačen način investirali. In potem naprej beremo teh 800 milijonov izpada, ki jih ni, te bi pa namenila Levica v izgradnjo 9 tisoč javnih neprofitnih stanovanj, 10 infekcijskih klinik in okrog 130 domov za starejše. Torej denarja, ki ni izpadel, ta denar bi oni namenjali za nekaj, kar se seveda že počne. Pred dvema letoma je bila sprejeta spomladi 2021 dolgoročna politika na stanovanjskem področju te države, preko katere Republiški stanovanjski sklad kot nosilec izgradnje neprofitnih javnih stanovanj ima nalogo, da v 5. letih zgradi 5 tisoč teh stanovanj in seveda videli smo nesojenega ministra za solidarno prihodnost, ki je šel že rezati trak za 400 stanovanj, ko so se pred kratkim predala namenu v Mariboru, s katerim seveda nima nič, kot ta vlada nima nič, ki so se začela graditi pred dvema letoma. In kot bodoči minister za solidarno prihodnost, če ljudje ne bodo tega Zakona o Vladi zavrnili v nedeljo, bi rad rezal trakove še na ostalih neprofitnih stanovanjih v prihodnjih dveh letih in 18 domovih za starejše, ki se gradijo na podlagi sredstev, ki so bila zagotovljena v času prejšnje vlade iz naslova evropske kohezijske politike, dodatnih sredstev iz naslova pobude React v višini 280 milijonov evrov. Torej to, glejte, spoštovani, so vse prazne besede in dokazujejo, da ste slabi upravljavci te države, kajti danes ponovno govorimo o davkih, tako kot smo govorili pri proračunu o davkih. Govorimo o davkih, vemo od kje ti davki prihajajo. Ljudem je treba iz tega, kar prispevajo, največ vrniti, se pravi v obliki boljših storitev in jim čim manj tega denarja pobrati za delovanje države. Torej bolj vitka, ko je državna birokracija, bolj vitka, ko je struktura upravljanja države več ostane teh pobranih davkov za druge stvari; za področje zdravstva, sociale in vsega ostalega, o čemer govorite. Vi pa z vašimi zakoni želite to birokracijo širiti, povečevati, dodatna ministrstva uvajati, ki so nepotrebna. Prej je bilo vprašanje koliko stane na ministrstvu, saj vemo, saj imamo v proračunu podatke, najcenejše stane nekaj milijonov evrov, najcenejše, ki ima nekaj 10 ljudi zaposlenih, ampak ta ministrstva, ki jih uvajate, bodo ministrstva, ki bodo skozi birokratsko strukturo požrla okrog 50 do 100 milijonov evrov letno samo za funkcioniranje. To je čisto po nepotrebnem in potratno in škodljivo, sploh v teh razmerah. In da znamo delati drugače, smo v Slovenski demokratski stranki dokazali že večkrat, ko je bila kriza leta 2009-2012 smo po tistem, ko je prejšnja vlada, ki jo vodi gospod Pahor napihnila javne izdatke, v nekaj mesecih skrčili porabo za milijardo in pol evrov leta 2012. In tista Vlada 2012, ki jo je vodil gospod Janša, je skrčila število ministrstev na 12, pa je bilo 5 strank v koalicij. Zakaj jih je zdaj potrebno imeti 19, 19 ministrstev, pa 3 stranke v koaliciji? To so vse nepotrebne odločitve, ki tanjšajo denarnice ljudi, kajti na koncu vse to plačajo ljudje preko davkov in prispevkov, o čemer govorimo tudi danes pri tem zakonu. Jaz verjamem, da tisti, ki ste gospoda Goloba in Levico in Socialne demokrate ste vedeli kaj volite, ker je gospod Golob pred volitvami povedal, da bo povečal davke, ampak približno polovica volilnega telesa pa tega ni volila in se s tem ne strinja. Zaradi tega je prav, da se ljudje na posvetovalnem referendumu, ki ga boste vi seveda danes prekinili oziroma ga blokirali, ga ne boste izglasovali, da ljudje povedo ali se s tem strinjajo ali ne. Drugače bi jaz predlagal v tem Zakonu o dohodnini, da damo tam en člen na koncu v prehodne določbe, naj te vaše višje davke plačujejo samo tisti, ki se s tem strinjajo, pa se uvede tam en register, pa bo vsak rekel: »Evo kljukica gor, jaz se strinjam, ker sem volivec Goloba, SD, Levica, da plačujem višje davke«, pa imamo problem rešen. problem rešen. Mimogrede, ta predlog za posvetovalni referendum Levice iz 15. 12. lani smo v Slovenski demokratski stranki podprli, podprli, smo se strinjali s tem, da se ljudi povpraša ali želijo plačevati nižje davke ali ne, ali želijo imeti višje plače, kar je prinesla ta davčna reforma, ki jo zdaj vi ukinjate ali ne in ste se ustrašili. **27. TRAK (VI) 12.10** (nadaljevanje) Levica je ta predlog umaknila, tako kot se danes boste ustrašili, ko boste glasovali proti temu, da se ljudi povpraša ali se s tem strinjajo ali ne, ker boste glasovali proti temu, da se jih v tem povpraša. Bojite se ljudi, bojite se te ljudske volje, zaradi tega toliko laži in manipulacij okrog teh treh nedeljskih referendumov, kjer gre za, poenostavljeno povedano, za tri slabe zakone, ki siromašijo to državo, siromašijo ljudi, jemljejo ljudem uzakonjene pravice in jih je pač potrebno na referendumu zavrniti z glasom proti, zato, da ljudem pravice, ki so bile uzakonjene pred letom dni, ostanejo, ne pa da se jim vzamejo. Torej glede tega ali se ti davki povišujejo ali ne, glede tega ni nobene debate. Popolnoma jasno je, da te manipulacije, saj se ne bodo povišali, ker bo zdaj pa splošna olajšava namesto 4 pa pol 5, 5 pa pol bi bila pa po tem zakonu, ki ga zdaj spreminjate. To so čiste manipulacije. Normalno, da se davki povečujejo, na dolgi rok se povečujejo, ne samo ti, tudi napovedani davek na premoženje, ki bo bistveno obremenil prihodke vseh ljudi, vseh gospodinjstev, najbolj tistih, ki so z lastnimi rokami gradili svoja bivališča in domovanja. to je jasna napoved in kot vidimo, od nje ne boste odstopali, zaradi tega vas je pri teh namerah potrebno čim prej ustaviti, da nehate sprejemati škodljive odločitve za ljudi. Dvigujete davek po tem zakonu na najem stanovanj. Razliko - kdo menite, da bo plačal? - že zdaj so najemnine previsoke, razliko bodo plačali tisti najemniki, ki plačujejo zdaj vsaj 30, 40 % previsoke najemnine zaradi tega, ker se ni nadaljevalo z ukrepi, ki bi preprečili neregistrirano oddajanje stanovanj. Ampak ta davčna sprememba bo to področje še bolj obremenila in ljudje bodo plačevali še več. Podobno pri espejih in tako naprej. Glede subvencij, kmetijskih subvencij povišujete obremenitve za kmetovanje na omejenih območjih, na zahtevnih območjih in se sklicujete, če zdaj pa to ne bo sprejeto, pa bodo obdavčene subvencije iz naslednjega finančnega obdobja. je podobna manipulacija kot za tistih 30 milijonov 130. člen Zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer ste v novelo zakona, s katerim blokirate izvrševanje pravic dali isti člen, ki velja in bi veljal, če vi z vašo novelo ne bi prišli. Če je to problem, ker je verjetno problem, ker nihče ni ob sprejemanju Zakona o dohodnini pisal posebej alineje za naslednje finančno obdobje, se to da enostavno res z eno alinejico v dveh minutah, ne pa da zdaj govorite o tem, če ta novela, s katero povišujemo vsa davčna bremena ne bo sprejeta, bo potrebno tukaj plačevati davke. vsi ti razlogi, ki sem jih navedel, pa še številni drugi govorijo o tem, da je prav, da se ljudi vpraša ali se strinjajo s tem, da se nadaljuje ta pot povečevanja davčnih obremenitev, posledično nič manj zmanjševanja davčnih bremen, ker se odhodki proračuna enormno povečujejo, ali je prav, da gremo po poti, ki je bila trasirana spomladi letos, da skozi to pot naredimo bolj vitko državno upravo, bolj vitko državo in pustimo, da ljudem v žepih ostane več.

kolegice in kolegi! Hvala za besedo. Zdaj začel bom z eno besedo, ki jo že cel dopoldan poslušamo in to je nagajanje. Saj mislim, da smo že parkrat o tem govorili, ampak poglejte, prejšnja Vlada je sprejela zakon, ki del prejšnje Vlade je bila tudi Slovenska demokratska stranka, ki je prepričana, da je ta zakon dober in jaz res ne razumem kaj vi pričakujete, ko ste prišli s predlogom, da boste določene spremembe uvedli, da bomo mi roke dvignili in bomo rekli, v redu je, zmagali ste, gremo naprej. Pač ne bomo, zagovarjamo pač svoja stališča oziroma svoj zakon in bomo zagovarjali do konca in bomo izkoristili vse demokratična orodja, da na koncu ljudi vprašamo ali se strinjajo z nami ali ne. Mislim, jaz ne razumem kaj je v tem narobe, če je to po vaše nagajanje, je meni, bom rekel tako, malo malo otročje vse skupaj že počasi, če smo, če gremo od začetka, kar se tiče samega postopka je bilo tudi že nekajkrat rečeno. Zakon ste dali v postopek po nujnem postopku,

po nujnem postopku, pa je pa je Kolegij Državnega zbora to zavrnil - zakaj je pa zdaj to sprejel? Saj gre za isto materijo. Se pravi, evidentno kršite pravilnik oziroma Poslovnik Državnega zbora brez kakršnihkoli težav. Druga stvar, Zakonodajno-pravna služba je povedala, da je zakon neustaven. Stalno se sklicujete na zakone, na Ustavo, s tem predlogom kršite, kršite Ustavo in to so vam jasno povedali.

reprezentativnih združenj je dalo svoje negativno mnenje glede vašega predloga. Okej, pustimo Državni svet, tukaj imamo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Zdaj gospod državni sekretar je rekel, da ima dopis, v katerem, spremembe. Ja, verjamem, da jih podpirajo, ampak na njihovi, jaz tega dopisa nisem videl, ampak na njihovi spletni strani piše, članom Odbora za finance se zahvaljujemo, da so vsaj deloma prisluhnili pozivom Obrtne zbornice Slovenije k spremembi obdavčitve normirancev. To jaz berem, da ne podpirajo v celoti. Podpirajo pa spremembe, kar mi je logično, ker določene spremembe so bile narejene. Še vedno pa delamo razlike med popoldanskimi popoldanskimi normiranci oziroma spreminjam, spreminjamo način obdavčitve popoldanskih normirancev, kar je bilo prej enako z polno zaposlenimi normiranci. Potem imamo, se pravi, Gospodarska zbornica Slovenije je proti, Združenje oddajalcev nepremičnin je proti, veliko združenj je proti tej spremembi, vi pa trdite, vi pa trdite, da ste, da ste opravili javno razpravo. Če bi bil vaš namen dober in resen, bi zakon vložili po rednem postopku, pustili vsem deležnikom, da povedo svoje mnenje. In jaz sem prepričan, da 450 milijonov, kar naj bi bil, bom rekel, strošek tega zakona do leta 2025, ni tako velik znesek v primerjavi z dobrimi 3 milijardami, ki ste jih brez težav, primanjkljaja, letos smo jih letos, ste jih letos sprejeli sprejeli v proračun. Tako da tukaj bi prosil malo res enakih vatlov za vse, ne? Pred kratkim je bil festival podjetništva v Ljubljani in če ste si brali izjave eminentnih slovenskih podjetnikov. Vsi, ne svarijo, prosijo, omogočite nam stabilno davčno okolje, ne spreminjajte nam stvari, malo te ne vsak mesec,

prideš pa do neke točke, ko začneš razmišljati ali se to splača ali se ne splača. In veliko je bilo govora o, kako moramo mi zasledovati skandinavski model obdavčitve. Zdaj tukaj sem našel eno analizo OECD, davčni primež po državah, a ne, se pravi, delež prispevkov delavca in delodajalca ter dohodnine v stroških dela za samsko osebo brez otrok, izračunano na povprečno plačo leta 2021.

Švedska, Švedska dva, dobrih 42 %. Kaj je, meni je najbolj žalostno pri teh stvareh, mi, ki smo malo starejši, se spomnimo še kakšnih vzhodnih držav, smo jih tudi kdaj obiskali, ki so bile v bistveno rekel, poziciji, kar se tiče razvoja ob v 90. letih ob padcu Berlinskega zidu, ampak te države nas prehitevajo po levi in po desni. Včasih smo se, smo se norca delali, ne, da je bilo kaj češkega,

pravi, to je jasen signal, kaj je, kljub vašemu nasprotovanju, da ne moreš kar davke zmanjševati in tako naprej, ampak to je jasen signal kaj pomeni razvoj oziroma kaj je pozitivno za razvoj oziroma za ekonomski razvoj posamezne države. Zdaj, bilo je tudi govora o neenakosti oziroma o bogatih, glejte, dajmo si enkrat tukaj naliti čistega vina. Zdaj je prišla lestvica najbogatejših Slovencev ven. Prvi ima 345 milijonov. Ja, za vse nas tukaj v tej dvorani, verjamem, nepojmljiv znesek, a ne, ampak ko se obrneš malo okrog je to, pa nočem biti nespoštljiv, je to drobiž, če gledaš Avstrijce, recimo družina Porsche, ki ima v lasti Volkswagen in ostale stvari, jaz sem sicer podatek našel za 2015 se imeli 65 milijard. Hrvatje nas prehitevajo, potem se pa čudimo, ker ne moremo ohraniti slovenskih podjetij oziroma ker jih tujci kupujejo. Ja zato, ker imajo denar, zato ker imajo denar, pri nas je pa bogastvo pa nekaj, bom rekel, res negativnega, bom prav prebral, Ginijev koeficient, ki računa razliko med bogatimi in revnimi. Se pravi, če bi bil kot koeficient nula, pomeni, da bi imeli vsi enake dohodke, če bi bil koeficient ena, bi bili samo bogati, no po tem koeficientu smo mi Slovenija skoraj na dnu te lestvice s tem koeficientom porazdelitve dohodka za 0,235. to kaže, da pri nas ni razlik tako ogromnih, kot jih želite nekateri prikazati in katere bo ta davčna reforma še poglobila. nižje po tem koeficientu je le Slovaška za 0,209, nekoliko višje pa Češka za 0,242, ki pa ima bistveno ugodnejšo davčno politiko kot mi. Tako da dajmo si tukaj naliti čistega vina. Slovenci žal žal nismo bogati. Pa še enkrat, jaz mislim, da v tem ni nič slabega, če nekdo pošteno dela in je uspešen, tudi če gledate to lestvico teh sto najbogatejših, težko težko najbrž kaj očitate komurkoli. Ja, to bi še rad, veliko se ponavlja, tudi v stališčih je bilo primer Anglije, kako je Anglija želela z davčno reformo pač spodbuditi gospodarstvo in zato je mogla predsednica Vlade Trussova odstopiti.

preklic nove dajatve za financiranje javnega zdravstva, preklic zvišanja nacionalnega socialnega zavarovanja, ki je bilo predvideno v višini 1,25 odstotne točke, opustitev davka na plače. Veste, da je London svetovna bančna prestolnica. Si lahko malo zamislite, no. Pa še ena je na to temo, odprava omejitev višine bonusov za bančnike. Jaz mislim, da to je popolnoma druga zgodba, kot jo vi tukaj nam prodajate. Kaj je še kaj takega? Preklic zvišanja trošarin na pivo in vino. To je bilo najbrž pozitivno sprejeto. Zvišanje dajatve za promet z nepremičninami v Angliji in Severni Irski vrednostni prag za nakup nepremičnine brez dajatve se dvigne dosedanjih 125 tisoč na 250 tisoč funtov, dodatno pa se odpravi dajatev za prvi nakup nepremičnine v vrednosti do 425 tisoč funtov. to ne moremo primerjati. In bi vas res prosil, da da takih primerjav nam ne prodajate, ker se da hitro podatke dobiti pa napraviti analizo za kaj gre. Zdaj pa mogoče samo še okrog te splošne davčne olajšave, par besed, saj ne vem, če bi se ponavljal. Dejansko vse države v okolici imajo višjo davčno osnovo. Ja, imajo različna davčna okolja, različne načine obdavčitve, ampak po tem članku, ki sem ga jaz v Financah našel,

pa imajo, se pravi, obdavčitev plač je nižja, imajo le dve stopnji, 20 in 30 %, pri čemer v 30 % razred padete pri okoli 48 tisoč evrov. Glejte, a nam je cilj delati spodbudno okolje za razvoj podjetništva, pa to, kar sem se že stokrat ponovil, a nam je cilj ljudem, ki delajo, ki si upajo, ki imajo podjetja, ki da, ki ustvarjajo BDP, ali nam je cilj to spodbujati ali nam je cilj to rušiti? In za konec, no, pač eden od ekonomistov, gospod Bohinc, pravi, padec rasti gospodarstva je povezan z napovedanimi davčnimi obremenitvami. ekonomisti svarijo, da to ni prava smer in če ne gre drugače, glejte, če nas ne poslušate, če ne moremo na drug način vas prepričati, da pustite stvari pri miru oziroma se jih lotimo vsi skupaj, tako kot ste rekli, resna davčna reforma, vsi deležniki in najdemo skupno rešitev, da bo za vse dobro. Ne pa te ad hoc, ad hoc gasilske, gasilske rešitve, ki dolgoročno sigurno ne prinašajo uspeha. Zato nam ne preostane drugega,

hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi, vsem skupaj lep pozdrav. Moj osebni ideal na področju davkov je enako, nizki davki, visoke kazni, pa mislim, da imajo zelo veliko davčnega reda. Na drugi strani pa imamo tako imenovane leve socialistične države, ki imajo nekako tako visoki davki pa visok prag sive ekonomije. In danes se pogovarjamo o tem ali želimo biti nekako na področju davkov uspešni kot Monako ali pa kot marsikatera država, o kateri je prej govoril kolega Gladek, ali pa se bomo šli nekako po poti nekih, ne bom rekel samo balkanskih, ampak južnoameriških, afriških držav, kjer država pobere vse, tistemu, ki nima, bi najraje še kaj vzela, tistemu, ki ima pa veliko, pa bi seveda rada država prislonila največ možni del k njegovemu uspehu. Medtem ko sem se pripravljal na razpravo, mi je en kolega poslal SMS: pa vsaj glede na današnjo razpravo je bil fevdalizem super, vzeli so samo 10 pri nas pa, če si le malo bolj uspešen preko Zakona o dohodnini, prek DDV daš nazaj državi več kot 50 %. Naslednja stvar, ki me je danes zmotila, je to, kako mi nagajamo in kako mi zavlačujemo. Ko je bilo lani konec leta dana pobuda s strani Levice o istem oziroma o isti temi, Zakon o dohodnini, je bil to višek demokracije, ko pa na desnem političnem polu želimo ljudi vprašati, kaj si mislijo o Zakonu o dohodnini, pa je to nagajanje, zavlačevanje, ne vem, nekaj slabega. In če želite, ja, če je to, da se ljudi vpraša o tem, kakšno dohodnino želijo imeti, če je to nagajanje oziroma zavlačevanje, če nasprotujemo davčnim norostim te Vlade, potem jaz, spoštovane in spoštovani, z veseljem priznam, da zelo rad nagajam in pa zavlačujem, ker se bo to zavlačevanje in nagajanje pozitivno poznalo v denarnicah ljudi. Skratka, vprašanje na referendumu za ljudi je zelo enostavno: ali želite dodatne davčne obremenitve predvsem na področju vaših plač ali pa želite neko davčno optimalno spremenljivo na vsako leto spremenjeno davčno okolje. Zanimivo je tudi, ko danes poslušamo o tem, kako mora država veliko pobrati, ker država nima, po drugi strani pa, ko mi dajemo ljudem, kako smo mi slabi. Kot da nismo ta teden sprejeli rebalans proračuna za leto 2023 in proračun za leto 2024, kjer smo prišli do enormne, rekordne razlike na eni strani prihodkov in na drugi strani odhodkov. Sedaj vas skrbi

Hotel sem nekaj spregovoriti tudi o tem, kako bodo pridni in uspešni odhajali, ampak mislim, da je kolega Gladek tako vsebinsko povedal, da je škoda karkoli dodajati. Tudi sam imam, če želite, osebne, družinske ali pa prijateljske izkušnje, ko mladi odhajajo, ne samo iz Sevnice v Ljubljano, pa čedalje manj v Ljubljano, ker je predraga, ampak odhajajo fizično ali pa kot pravne osebe v davčno sprejemljive države, Češka, Slovaška, iz naših koncev, na žalost, tudi preko južne meje na Hrvaško. Imamo primere, ko so zelo zadovoljni z davčnimi davčnimi bremeni v Združenih arabskih emiratih. Kolegu Žavbiju predlagam, da enkrat obišče naše slovenske, predvsem mlade investitorje, zaposlene v Združenih arabskih emiratih, da jih povabi na pivo in jim tam pove, kako je Slovenija super davčna država, kako pa so Združeni arabski emirati neka negativna premica na področju davčne zakonodaje.

za nove fikuse, za nove najeme stavb in ostale stvari, ki bodo zagotovo prišle. In kdorkoli je vsaj kak mandat več kot pol leta v Državnem zboru, ne more reči, da pri ustanovitvi novega ministrstva, poleg tega, da se stvari nekako zavlačujejo, ne pride do nekih finančnih obremenitev državnega proračuna. Sam sem v teh letih, odkar sem v parlamentu, slišal zgodbe, da če bo kakšno ministrstvo več, se bo več naredilo. Ja, naredilo se je več na področju zaposlovanja lojalnih kadrov. Danes je bilo morda premalokrat povedano, da gre po mnenju Zakonodajno-pravne službe za vsebinsko neustaven zakon. Zato bom v tej kampanji v naslednjih dneh, tednih zelo pozorno poslušal o tem, kaj bodo tudi pravniki,

Zdaj pa dovolite, poleg tega, ko spreminjate splošne olajšave, pa celo puščate usklajevanje olajšav z rastjo cen življenjski življenjskih potrebščin, so tri zadeve v tem vašem zakonu, ki so davčno, pa osebno mislim, da tudi moralno sporne. Najprej glede področja kmetijstva. Sam sem član Odbora za kmetijstvo že od leta, mislim, da je bil konec mandata, konec leta 2011, ko smo bili v tistem mandatu prvič izvoljeni. In vseskozi govorimo OMD, OMD, OMD, OMD, treba jim je pomagati. In kaj naredi ta Vlada v pomoč tam živečim ljudem? Prvič v zgodovini, za razliko od prej, ko so bili v celoti izvzeti iz obdavčitve, dajete 50 % obdavčitev OMD plačil. Kdo bo še delal v slovenskem kmetijstvu, in to v tistih najtežjih primerih oziroma terenih? Kdo bo še delal, če mu boste vzeli skoraj polovico tistega, kar bo dobil, oziroma boste obdavčili. Popolnoma skregano z logiko. Predvsem pa jaz tu vidim veliko nagajanje za tiste najbolj pridne slovenske kmete, ki še vztrajajo na območjih omejenih možnosti. Tako bom tu apeliral na vse kmete, če bo do referenduma prišlo, da se vprašajo, ali je prav, da jih ta Vlada dodatno uničuje z dvigom oziroma vpeljavo 50 % obdavčitve OMD

v preteklem mandatu smo veliko naredili na področju stanovanjske problematike, tako evropska sredstva, o čemer je prej govoril kolega Černač, zakon tu sprejet v Državnem zboru na pobudo Slovenske demokratske mladine, skratka, nekaj se je naredilo. In ogromno govorite o tem, kako nekdo, ki ustvari, si naredi nek luksuz, to luksuz najemnino odda in kaj vi naredite, vi vse tiste, ki želijo dati davke od tega, ko nekaj imajo, več pa so dali v nepremičnino, vi jih želite še dodatno davčno obremeniti. In kaj boste s tem dosegli? Manj prihodkov v državni proračun in več sive ekonomije. Skratka, tako na področju normirancev kot tudi na področju oddaje stanovanj v najem bo manj prišlo v državni proračun, zato ko ste preobremenili ta dva področja in več bo zopet sive ekonomije. Kot sem rekel, vse gre v to smer, visoki davki in visok delež sive ekonomije. Sam osebno sem nasprotnik take ekonomske logike, podpiram nizke davke, visoke kazni pa za tiste, ki želijo priti v sivo ekonomijo. Ampak vi dejansko z vašimi davčnimi ukrepi silite ljudi ali v sivo ekonomijo ali pa v poslovanje v kakšne bolj davčno ugodne državo. In zato mislim, da je prav, da povprašamo ljudi ne samo o zdravi kmečki pameti plačevanja davkov, ampak o tem, kakšno davčno obremenitev še lahko prenesejo kot fizične ali pa kot pravne osebe. Najlepša hvala.

V Slovenski demokratski stranki moram reči, da z zaskrbljenostjo spremljamo vse te vedno bolj zaskrbljujoče prioritete Vlade. Vlade. Dejstvo je, da kot opozicija moramo biti kritični do takšnih vladnih predlogov, ki gredo na škodo našim državljankam in državljanom in kot takšna opozicija takšna opozicija je potem tudi prav, da se poslužujemo vseh možnih ukrepov, ki jih imamo na razpolago, da preprečimo te škodljive vladne zakonske predloge in seveda eden izmed teh je tudi predlog za razpis referenduma. Škodljivih vladnih predlogov je v tem sklicu parlamenta bilo kar nekaj. Ne glede na to, da vsi vemo v kakšnih časih se nahajamo, vi zvišujete število ministrstev, ljudem jemljete v prejšnji v prejšnji Vladi sprejeto in zagotovljeno dolgotrajno oskrbo in če se ustavim samo na Zakonu o dolgotrajni oskrbi, tukaj moram namreč demantirati izjavo danes državnega sekretarja, da za Zakon o dolgotrajni oskrbi niso bila zagotovljena proračunska sredstva oziroma da je ostal brez kritja. Glejte, finančna sredstva so bila zagotovljena v proračunu, je pa res, da ko ste vi prišli s svojimi proračunskimi dokumenti sem pred parlament, ste pa odvzeli, ljudem, ste odvzeli možnost, da bi imeli dolgotrajno oskrbo in ste 63 milijonov, ki je bila namenjena za dolgotrajno oskrbo raje namenili za ilegalne migrante. In še to, s tem ste se postavili nad voljo ljudstva, kajti ljudstvo o tem še ni odločilo, ampak bo v nedeljo na referendumu in resnično upam, da bo proti vašim škodljivim vladnim ukrepom. glede na to, da smo v času draginje, da se torej kupna moč naših državljanov znižuje, vseh državljanov, torej imamo dvig cen življenjskih potrebščin, hrane, oblačil, energentov in zato, veste, je še toliko bolj pomembno, da ljudem od plač ostane čim več, da si lahko potem tudi privoščijo vsaj približno enak standard, kot so ga imeli, preden je nastopila 12.40** (nadaljevanje) v Slovenski demokratski stranki za nas so nekako nerazumni vaši predlogi. Kajti za delovno aktivno prebivalstvo do sedaj niste pokazali prav nobenega posluha. In prav ti ljudje so tisti, ki pa največ prispevajo v državni proračun. Zdaj o čem govorim? Že ob prvem vašem zakonskem predlogu za blažitev posledic draginje, ki smo ga obravnavali na Odboru za socialo, smo vas v Slovenski demokratski stranki opozorili, da ste spregledali prav delovno aktivno prebivalstvo. Zdaj z energetskim dodatkom ste pohiteli in ga namenili zgolj prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. In tudi takrat moram reči, da ste kljub opozorilom in amandmajem Slovenske demokratske stranke, da se energetski dodatek v tem času nameni tudi za druge skupine prebivalstva, kot so seveda tudi zaposleni na minimalni plači, na povprečni plači pa invalidi, starostniki, kmetje, študentje, avtomatično spregledali oziroma teh amandmajev niste želeli podpreti. tokrat ste s predlogom sprememb Zakona o dohodnini pa šli še korak naprej. Zdaj ne samo, da ne namenjate dodatku v teh časih draginje delovno aktivnemu prebivalstvu, ampak povsem nerazumno jim želite celo znižati plače. Glejte, tukaj ne te navedbe, ki so bile s strani nekaterih koalicijskih poslancev danes, da v bistvu ne nižate, ampak da naj bi celo ne dvigovali splošno davčno olajšavo, je potrebno znova demantirati. Namreč, gre v celoti za zavajanje. Namreč, vi za prihodnje leto znižujete splošno davčno olajšavo glede na to, kakršna velja po trenutnem zakonu, zakonu, in sicer, če vaš vladni zakonski predlog ne bo sprejet bodo namreč državljani imeli višje plače kot v primeru, če se vaš zakon sprejme. Namreč, splošna davčna olajšava za prihodnje leto je po trenutnem zakonskem predlogu v višini 5 tisoč 500 evrov, vi pa jo znižujete na 5 tisoč evrov. Tako da s tem znižujete plače prav vsem zaposlenim delavcem. In glede na to, da se takšen zakonski predlog tiče praktično vseh zaposlenih državljanov je prav in v Slovenski demokratski stranki menimo, da je edino pravilno, da o tem odločajo tudi tudi državljani na referendumu, kajti na tak način praktično odločajo na nek način tudi o svoji usodi v naslednjem letu, ki je pred nami in ki je zaradi dolgoročne visoke inflacije, draginje, posledično seveda vseh podražitev še kako pomembno leto. v Slovenski demokratski stranki tudi menimo, da vsi, prav vsi slovenski državljani si zaslužijo socialno in pa ekonomsko varnost. Ampak ta Vlada, kot je pokazala do sedaj, pa ima posluh zgolj za eno kategorijo prebivalstva, torej delovno neaktivno prebivalstvo, ki ste jim namenili že kar nekaj dodatkov, medtem ko ste povsem pozabili na tisto delovno aktivno prebivalstvo, ki torej največ prispeva v državni proračun in to kljub temu, da imate rekordne proračunske izdatke za prihodnje leto, torej za leto 2024 kar v višini 16,3 milijarde evrov, ampak kljub temu bi vi delavcem, tistim zaposlenim, ki tudi prispevajo v to državno blagajno pa jemali oziroma nižali plače. Zdaj tu moram reči, da je povsem nerazumno in

ta predlog za razpis referenduma označili kot opozicijsko navajanje. Poglejte, še nedolgo nazaj, konec prejšnjega mandata pa ste prav vi bili tisti, ki ste takšen predlog na isto zakonsko materijo vložili takrat niste videli, ko ste bili vi v opoziciji, da torej nagajate koaliciji, ampak ste predlog vložili in takrat niste za to videli prav nobenih ovir. ovir. Moram se ustaviti tudi na samem procesu sprejemanja zakona. Znova je predlagan po nujnem postopku, kar je seveda v popolnem nasprotju s 143. členom Poslovnika, kjer je točno določeno kdaj se sprejema zakon po nujnem postopku in še toliko bolj žalostno, ker je bilo danes iz iz ust nekaterih koalicijskih poslancev jasno razvidno, da ste to storili pa namenoma. Povsem namerno, ker namreč ste sami povedali, da točno veste, da ta zakonska materija je že bila po nujnem postopku zavrnjena, ampak glede na to, da ste pa zdaj vi koalicija, da tako imate dovolj glasov tudi na kolegiju boste pa vztrajali pri tej svoji nameri, ne glede na to, da boste s tem kršili poslovniška določila. Vsebinsko je ta vaš predlog Zakona o dohodnini pa seveda tudi kot izhaja iz mnenja Zakonodajno-pravne službe celo ustavno sporen. Sedaj, da vam te vaše škodljive zakonske predloge dobesedno raztrga Zakonodajno-pravna služba smo tako že navajeni, ampak navajeni tudi tega, da ko gre pač za manevre vaše Vlade vi vztrajate pri svojih ciljih ne glede na to ali so ustavno sporni ali so v nasprotju s Poslovnikom in seveda ne glede na to ali so škodljivi za naše državljanke in državljane. Popoln ignor torej tudi s te strani trenutne vladne koalicije. Toliko bolj žalostno, da samo v teh mesecih, ko imamo to novo vladno svobodo vloženih kar 48 zakonov vladnih in od tega samo 5 po rednem postopku. Treba je razjasniti morda državljankam in državljanom kaj to pomeni, ker če je zakon vložen po po nujnem, skrajšanem postopku je zakonska procedura popolnoma drugačna kot po rednem postopku. Kar pomeni, da gre v bistvu za izigravanje vladne koalicije zakonodajnih postopkov. Kajti, v tem primeru v bistvu izključi zainteresirana javnost in vse tiste državljanke in državljane, da bi lahko o tako pomembnih rečeh se tudi izrekli in dali kakšne pripombe na takšen zakonski predlog. Tako da, poglejte z moje strani moram reči, da danes ni presenečenje, da pa stranka SD torej Socialni demokrati referendumskega predloga ne bo podprla. Namreč, če samo citiram enega od njihovih poslancev, po moje ne rabim niti povedati z imenom in priimkom, boste vsi vedeli za koga se gre. Namreč, nedolgo nazaj je dejal, da ljudstvo ne zmore odločati tako, kot je prav in tako, kot je zanje koristno. V Slovenski demokratski stranki pa menimo, da ljudje najbolje vedo kaj je za njih dobro in zelo zelo dobro vedo kaj bodo storili s svojim denarjem in prav je, da oni o tem odločajo, ne pa, da se izrazim posamezniki tukaj v parlamentu. je torej, da se o takih škodljivih vladnih predlogih, ki posegajo (nadaljevanje) vseh zaposlenih v teh časih draginje, torej odločijo ljudje na referendumu, da torej oni sami odločijo ali si želijo nižjih plač, kot jim želite vi to zagotoviti s predlogom novele Zakona o dohodnini. Hvala.

malo časa, ampak vseeno, že če smo šli tako široko in konceptualno, moram vsaj tudi jaz bom šel malo širše, pa konceptualno. Se pravi, jaz moram vseeno povedati, da socialna država je verjetno ena izmed največjih, če ne celo največja civilizacijska pridobitev. Tega bi se mogli najbrž vsi zavedati. Priznana tako predvsem in udejanjena, če tako lahko rečemo, v zahodnem svetu, ki si to lahko privošči. Ta si pa to lahko privošči tudi na račun tega, da ima takšno strukturo javno finančnih prihodkov, kot jih ima. Se pravi, imamo zdravstvo, imamo šole, imamo varnost, imamo socialne transferje, imamo pokojnine, imamo infrastrukturo in tako naprej. In priseganje na to, da se eni zdi fevdalizem odličen, se mi zdi, mislim, v redu, če je komu všeč, da ima ljudi, ki nimajo šol in da je potem država bolj funkcionira, jaz mislim, da to ni prava smer, zagotovo ne. Tudi ko potem nekdo reče, ker smo že večkrat tukaj imeli, lahko rečemo tudi jaz sem to večkrat demantiral, razne trditve glede sive ekonomije in davčnih bremen, če boste pogledali in to je tista dejstva, tako kažejo. Podatki, če jih boste pogledali, višje kot so davki nižja je siva ekonomija, nižji kot so davki višja siva ekonomija. Zato ker močna država preprečuje sivo ekonomijo. Če boste šli, se pravi, če hočemo imeti tako kot ima Afrika, vzamemo povprečno 10, 15 odstoten delež davkov v BDP bomo imeli 80 % odstotno sivo ekonomijo na področju dela, recimo. Se pravi, to so zadeve popolnoma izvlečene ven iz nekega konteksta realnega. Davki pač niso tako preprosti, tudi ustroj države, delovanja te ni tako preprost. In se pravi, kar se meni zdi predvsem pri teh zadnjih izvajanjih, ki so bila nerodna, predvsem v tem, da vendarle ljudje razumejo stvari, vzamejo v širši obzir in jih ne gre tako enostavno jemati in vleče iz konteksta in na nek način celo namigovati na tudi tisto, kar je, mislim, marsikdo tudi od razumnikov demantiral, pa tudi empirično je bilo dokazano, ne neka premisa, ki se spet to vzpostavlja, da revni so revni zato, ker so leni. Mislim, to je pa čisto absurd. Pojdite se pogovarjati s tistim, ki so morda v programu botrstva, pojdite se pogovarjati s tistim, ki pridejo na Karitas, ki pride na Rdeči križ in tako naprej. Se opravičujem, ker sem malo jezen, ta premise bila že tolikokrat tukaj vržena na mizo, tolikokrat demantirana, da dajmo se počasi pa vseeno odrasti, vsaj glede te teme… Že večkrat smo opozorili, da se ne ploska. Prosim poslance, da spoštujete Poslovnik. Postopkovno? Replika Zvonko Černač.

(PS Svoboda):** Hvala lepa. Jaz pa mislim, gospod predsedujoči, da si pa takšne žalitve ne smemo dopustiti v Državnem zboru. In prosim, da opozorite gospoda Černača na to, kar je pravkar izjavil. Hvala lepa.

Jaz sem pričakovala drugačno razpravo, in sicer mogoče, da bomo malo osvetlili pravno razlago tudi teh 30 dni, ki jih imamo zapisanih v Poslovniku, ampak dobro, nič za to. Očitno je Poslanska skupina SDS sprejela prepričljivo razlago Zakonodajno-pravne službe.

za ljudi, ki ste jih verjetno, mislim, da verjetno leti tudi na ljudi, ki ste jih vi omenil, lenuhi in visijo na državnih jaslih. Jaz se sprašujem na katerih jaslih visi gospod Grims in to že nekaj časa. In potem ministrstva, vse več bo ministrstev, ministrstva se bodo redila, potem reče gospod Lisec, da se je v preteklosti zaposlovalo samo lojalne kadre in nič več. In seveda prav imate, gospod Lisec, res se je, kot se jaz prav spomnim, v prejšnjem mandatu na stotine lojalnih kadrov se je zaposlovalo v državni upravi, tako da bravo za izjavo, ki je resnična. potem imamo pa še eno flagrantno laž, da se jemlje trajnostni oskrbi in daje migrantom. To, veste je pa propaganda, ki v bistvu je nastala v nekem drugem času, v neki drugi državi, v okolju neke ideologije, ki nikoli več ne bi smela biti zbujena, ker bi morala biti za večno pokopana, ampak očitno ne, še vedno jo vlečemo na plan. Če bomo tisočkrat povedali laž, bodo ljudje pa mislili, da je resnica in zato jaz zdaj tukaj povem, to je laž, ne jemlje se nikomur in ne daje se migrantom za to. Združeni arabski emirati. Gospod Lisec, bi vi tja poslal svojo hči? Bi vi tja poslal svojo hči, vas sprašujem? Ne govorite nam o državah, ki so popolnoma neprimerljive z nami, in sicer zgodovinsko, kulturno, versko, to so države, ki so z nami popolnoma neprimerljive in če je šel vaš brat, jaz verjamem, da se je imel veliko bolje, kot bi se morda imela vaša sestra, če bi bila podvržena tistim pravilom, ki tam veljajo. Pa še dajmo še kakšno reči o tem izseljevanju-. Statistični urad, začasni podatki za leto 2022 prvi trije meseci letošnjega leta: odseljenih ljudi 6184. Kdo je vladal v prvih treh mesecih? Potem pa naslednji meseci letošnjega leta, odseljenih 4682. Kje so te trume ljudi, ki zapuščajo našo državo v karavanah in stojijo pred mejo, ker je pri nas tako grozno? In to so sicer, moram poudariti, še nepopolni podatki, ampak objavljeni na strani Statističnega urada Republike Slovenije. Da bo enkrat že jasno, da se ljudje ne odseljujejo, manj se odseljujejo, se pa priseljujejo, ampak ne migranti, veste, da ne bo kdo zdaj z zastavico, kakšno neprimerno zastavico sedaj maha. Spoštovani državni sekretar, jaz verjamem, da ste vi najbolj kompetentna oseba tukaj noter, poučena o ekonomskih politikah in finančni politiki. Povedali ste nam, da je bil glede novele zakona opravljen socialni dialog in da se zdaj tudi Obrtna zbornica strinja z vsem tistim, kar vam je prej očitala. Pojasnili ste kompleksne finančne institute in tokove. In s poenostavljanjem ekonomskih postavk, kot jih poslušamo z tukaj moje sicer leve strani, ampak svetovno nazorsko pa druge, kaže samo na popolno nepoznavanje ekonomije in izpade milo rečeno, smešno. In veste, v bistvu vas občudujem, da vedno znova in znova in neutrudno sedite tukaj, poslušate, sprejemate to, kar na nek način tudi malenkost lahko žali vaše strokovno področje, razlagate in pojasnjujete in potem za nameček slišite še to, kar ste prej slišali. Gospod državni sekretar, jaz se vam zahvaljujem za vsa vaša pojasnila, želim vam nadaljnje uspešno delo

(PS SDS):** Pred dvema dnevoma smo v tem Državnem zboru obravnavali in vi ste sprejeli rebalans proračuna za leto 2023, kjer je ena postavka, ki se ji reče Urad za migracije, ki se je povečala iz 9 na 61 milijonov evrov, torej, za 52 milijonov evrov, črno na belem in vi upate trditi, da se sredstva za migracije niso povečala. Na tej isti seji smo obravnavali amandma, ki ga je vložila Slovenska demokratska stranka, po katerem se ne bi dolgotrajni oskrbi pri postavki Ministrstva za zdravje sredstva zmanjšala za 79 milijonov evrov iz 98 na 11 milijonov evrov in vi ste ta amandma zavrnili. Jaz sem vas posebej opozoril, da za kaj takega tudi nimate zakonske osnove, ker to je isto, kot če bi nekomu neko pravico, socialno, ki jo ima utemeljeno v zakonu z znižanjem sredstev odvzeli in to ste storili. Sedaj, ko govorite o tem, da to ni bilo storjeno. Poglejte, to kar govorite so čiste manipulacije. Se pa ne čudim tej retoriki, glede na to, da prihaja iz ekipe, ki jo, kot smo slišali včeraj vodi najboljši menedžer v tej državi, ki je pred časoma, ko še ni bil predsednik Vlade elektriko za prihodnji dve leti prodal po 50 evrov megavatno uro sedaj jo pa Slovenija kupuje za nekaj 100 evrov megavatno uro. Postopkovno, gospa Mateja Čalušić. vprašati, ker ne znamo tolmačiti pravilno Poslovnika večkrat, kot je bilo povedano, če mi lahko razložite samo v kakšnem primeru je bila to replika s strani gospoda Zvonka Černača? Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL Hvala za postopkovni predlog. Kolega Černač je predhodno že razpravljal in bil očitno nerazumljen. Poslušal je tudi vaše razprave in glede na to, da ima neko svoje mnenje je želel tudi dodatno pojasnilo izraziti in temu je tudi replika namenjena. Gremo naprej, besedo ima

Kako je lahko v repliki gospod Zvonko Černač govoril o tem kakšen menedžer je bil Robert Golob? Tega mislim, da Urška, kolegica Zupančič, o temu ni govorila. Torej, to ni bila replika po vseh definicijah replike po Poslovniku. Mislim, da bi vi kot za moje pojme človek, kolega poslanec, ki najbolj razume Poslovnik, ker ga že 20 let uporablja bi mogli to okarakterizirati kot to, kar je bilo, opomin. Poglejte, ne gre za opomin, daleč od tega. Gospod Černač je večinoma govoril v smislu replike, kasneje pa pohvalil vašega predsednika, da je najboljši menedžer. Kar je bilo včeraj javno izjavljeno, tako da ne vem zakaj se toliko razburjate? Predlagam, da gremo naprej. Dr. Matej Tašner Vatovec oziroma pardon, še ena replika. Tomaž Lisec, še replika na predhodnike. Izvolite. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala. Dve repliki. Najprej glede fevdalizma. Spoštovani, gospod državni sekretar, če bi prebrali magnetogram sem rekel, da medtem, ko sem se pripravljal na samo sejo mi je en kolega poslal, da očitno pri tako velikih davčnih obremenitvah kot v Sloveniji je fevdalizem bil super in to niso bile moje besede, torej ste me napačno razumeli. Spoštovana, gospa predsednica Državnega zbora jaz sem govoril o zaposlovanju na novih ministrstvih, ampak to je v domeni vedno levih vlad. Janševa vlada leta 2012 je zmanjšala število ministrstev. Leta 2020 pa smo šli z istimi ministrstvi naprej v našo vlado. Če se spomnite kaj je bilo pa leta 2010, 2014 in 2018? Vedno se je naredilo novo ministrstvo. Očitno sem bil napačno dvakrat razumljen. Hvala. Mogoče pa samo še, gospod državni sekretar. Lafferjeva krivulja v razvitih državah, pa bom enkrat mogoče na štiri oči ali pa na kave, bova debatirala o tem, kje so v razvitih državah ob visokih davkih tudi nižje stopnje sive ekonomije. **38. Ne, jaz bi pa imela repliko na repliko takrat, ko je dovoljena - takrat, ko govori poslanec o dejstvih, ki so očitno neresnična. In tukaj je dovoljena replika na repliko.

»Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot 3 minute. Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.«

v sobi predsednice.